Nú hafa 41.610 manns skrifað undir ákall um að sett verði ný stjórnarskrá á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs, samanber niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu sama efnis 20. október 2012. Forsætisráðherra hefur staðið fyrir formannafundum en fyrirliggjandi afrakstur þeirra þykir nokkuð úr takti við slíkar væntingar, bæði að umfangi og efni. Hluti af þeirri málsmeðferð hefur þó verið að fá umsögn Feneyjanefndarinnar um þau frumvörp sem sagt hefur verið frá að forsætisráðherra hyggist leggja fram. Í umsögn Feneyjanefndarinnar kemur fram, með leyfi forseta: „Nefndin álítur að íslenska þjóðin eigi að fá augljósar, skýrar og sannfærandi útskýringar á leið ríkisstjórnarinnar og enn fremur að ástæður þess að vikið sé í veigamiklum atriðum frá tillögu sem áður voru samþykktar í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 ætti að útskýra fyrir almenningi.“ Virðulegi

það yrði töluverður vandi að túlka þann texta sem fyrir lá og hvaða áhrif hann myndi hafa á löggjöfina. Sömuleiðis var stofnanakerfi frumvarpsins gagnrýnt fyrir að vera of flókið og þar væri mikið innra ósamræmi.

Feneyjanefndin velti því upp í samhengi við þetta að það væri ástæða til að kanna, ef þessar tillögur yrðu að veruleika, hvort þær myndu valda pólitískum óstöðugleika og grafa undan góðum stjórnarháttum. Ég er bara að taka nokkur atriði sem komu fram í því áliti sem við ræddum hér á þinginu 2012–2013 og urðu til þess að

þá má segja að umræðunni um þessi mál hafi jafnvel aldrei verið lokið. Þess vegna hef ég sagt: Ef við viljum eiga samtal við þjóðina þá skiptir máli að við ræðum þessi mál í þingsal og tökumst efnislega á um þær breytingar sem við teljum að eigi að gera á stjórnarskrá, að við byggjum á

Virðulegi forseti. Nú hafa 41.623 manns skrifað undir. Ég verð að viðurkenna að þegar ég samdi þessa fyrirspurn þá hafði ég í huga nokkur möguleg svör sem forsætisráðherra gæti komið með og var undirbúinn undir nokkur þeirra. Ég var ekki undirbúinn undir þetta.

að við eigum að setja nýja stjórnarskrá á grundvelli þeirra draga þá eigum við auðvitað að leggja vinnu í því að laga þau vandamál sem bent hefur verið á, taka við þeim athugasemdum og gera uppfærslur á drögum stjórnlagaráðs. En það er ekki það sem var gert.

ferlinu hefði verið breytt með þessum hætti. Ég er sammála því og ég svaraði því að besta leiðin til að gefa góðar skýringar á því væri að eiga efnislega umræðu um þær tillögur sem m.a. Píratar

hluti sem deilt hefur verið um, eins og fullt gjald eða eðlilegt gjald miðað við ólíkar auðlindir og fleira. Það er langbesta leiðin til að eiga gagnsæja umræðu gagnvart fólkinu í landinu. En ég leyfði mér líka að benda á að Feneyjanefndin gerði mjög víðtækar efnislegar athugasemdir við drög stjórnlagaráðs og ég held að við þurfum að taka þær með í reikninginn þegar við eigum þessa efnislegu umræðu. Það er nú allt og sumt sem ég kalla eftir. Ef hv. þingmaður hefur skilið mig þannig að ég kalli eftir því einmitt að við förum í inntak málanna, hefur hann skilið mig rétt. Það er það sem ég tel að Alþingi eigi að gera.

mæta efnahagslegum afleiðingum veirufaraldursins. Við höfum hvatt ríkisstjórnina til að taka stærri skref en hún hefur gert til að koma til móts við þarfir heimila og fyrirtækja. Auðvitað erum við meðvituð um að ekki er hægt að bjarga öllum en skrefin þurfa að vera stærri. Við þurfum líka að gæta að því að við skiptum ekki samfélaginu upp í tvo hópa, þann hóp sem veiran bitnar lítið sem ekkert á og svo þann hópinn sem veiran bitnar mikið á og mun mæta

sérstaklega þegar við horfum á fjármálaáætlunina, ef hún ætlar sér að halda kerfinu gangandi — og skilaboðin eru þau að við ætlum að halda kerfinu gangandi með fjárfestingum og litlum niðurskurði, við erum sammála því — að senda síðan út þau skilaboð til sveitarfélaganna sem sjá um alla þessa nærþjónustu, m.a. félagsþjónustuna, eru með stórt og mikið hlutfall í útgjöldum til skóla og velferðarmála og félagsmála, að þar eigi að draga saman, þar eigi að draga saman fjárfestingar

að sveitarfélögin eigi að draga saman seglin, að þau eigi að draga saman seglin í fjárfestingum og skera niður í félags- og velferðarmálum?

Það hefur auðvitað verið samtal í gangi og það var unnin mjög góð greinargerð um ólíka stöðu sveitarfélaga. Við sem

verja allt að 300 milljónum í menntaúrræði fyrir atvinnuleitendur sem er auðvitað stórmál. Hins vegar er það mín skoðun að við þurfum að horfa annars vegar á sérstakrar aðstæður í ólíkum sveitarfélögum og horfa á þau verkefni sem vega þyngst og svo þurfum við líka, af því að það hefur verið þessi samanburður við önnur Norðurlönd, að að rýna betur í þann samanburð. Þar er töluvert stærri hluti af opinberri þjónustu á hendi sveitarfélaga en á Íslandi. Enn fremur eru sveitarfélög á Íslandi með sjálfstæða tekjustofna. Það er ekki alls staðar raunin á Norðurlöndum.

Hagsmunasamtök þeirra hafa biðlað til stjórnvalda að leysa mál þeirra strax. Er ekki kominn tími til að endurskoða fjárhagslegan grundvöll á þeirri þjónustu sem sveitarfélögin veita fötluðu fólki og fólki með langvarandi stuðningsþarfir?

Ef það á að fela sveitarfélögum að sinna slíkri þjónustu verður að tryggja möguleika til að fjármagna þá þjónustu. Þá á að hvíla lögskylda á stjórnvöldum

Einnig þarf að koma í veg fyrir að ungt og miðaldra fólk með miklar stuðningsþarfir eigi engra annarra kosta völ en að dvelja á öldrunarheimilum. Hjúkrunarheimili er fyrir eldri borgara og öllum til vansa að nauðungarvista fólk þar.

það líf, þá stöðu að geta búið með þeim hætti sem þeir vilja. Það ekki eðlilegt og er beinlínis gegn þeim lögum sem við höfum sett og sáttmálum sem við höfum samþykkt að einstaklingar séu vistaðir á stofnunum en geti ekki búið þar sem þeir vilja.

sett upp sérstaka eftirlitsstofnun sem á að hafa eftirlit með því að sveitarfélögin séu að sinna þeirri lögboðnu þjónustu sem bundin er í lög og varðar

Við höfum aukið við NPA-samninga á yfirstandandi ári. Það fjármagn sem rennur til NPA-samninga hefur aukist úr ríkissjóði. Bæði var það gert eftir sérstakri áætlun sem sett var í upphafi kjörtímabilsins síðan bætti þingið líka inn í eftir beiðni frá félagsmálaráðuneytinu milli 1. og 2. umr. Við höfum líka verið að auka til sveitarfélaganna í gegnum jöfnunarsjóð og í samninga sem gerðir hafa verið við sveitarfélögin og kynntir voru ekki alls fyrir löngu

Norðurál, sem hefur aðsetur á Grundartanga, búið að lýsa, ekki bara áhuga sínum heldur vilja sínum til að stækka álverið.

í auknum mæli að vinna að því að verða kolefnishlutlaus. Það liggur alveg fyrir að á þeim stað sem við erum núna, þar sem við erum búin að setja okkur mjög metnaðarfull markmið um samdrátt í gróðurhúsalofttegundum,

í áliðnaði sem Jón Hjaltalín Magnússon hefur haft forgöngu um og þarf örugglega núna aðstoð við að þróa frekar, en lofar mjög góðu. Ég held einmitt að

Við höfum síðan verið að fullvinna álið. Þetta eru góðir vinnustaðir sem hér eru, ég ítreka það, en ég heyri ekki betur en að Miðflokkurinn telji að með þessu eigi Ísland að leysa loftslagsvanda heimsins. Það er auðvitað ekki svo. svo. Ég held að álverin okkar séu miklu metnaðarfyllri en svo því að þau hafa einmitt lýst yfir vilja sínum og haldið um það sérstaka samráðsfundi, mjög vel heppnaða, til að fara yfir í kolefnishlutleysi og það var það sem ég gerði að umtalsefni. Síðan vil ég segja að ég held

Herra forseti. Á lista ríkisstjórnarinnar yfir mál sem hún ætlar að leggja fram í vetur má finna stórfrétt, en reyndar er fréttin fólgin í því hvað er ekki á lista ríkisstjórnarinnar.

Ólíkt flestum þingmannamálum var þetta mál samþykkt og var ríkisstjórninni falið að undirbúa lögfestinguna. Til viðbótar átti ríkisstjórnin að leggja fram frumvarp á Alþingi sem fæli í sér lögfestingu samningsins og aðlögun íslenskra laga að honum eigi síðar en 13. desember 2020. Það er eftir einungis tvo mánuði. Hins vegar er ekkert slíkt frumvarp á málaskrá ríkisstjórnarinnar. Af hverju ekki, hæstv. forsætisráðherra? Vilji þingsins liggur alveg ljós fyrir og ráðherrar eiga að framfylgja vilja þingsins. Þeir eru framkvæmdarvald. Ráðherrar geta ekki valið og hafnað þingsályktunum eftir hentugleika. Herra forseti. Hvernig stendur á því að þetta mál af öllum, mál sem myndi þýða gríðarlega mikla réttarbót fyrir fatlað fólk á Íslandi, sé látið mæta afgangi? Ég trúði satt best að segja ekki mínum eigin augum þegar ég las málaskrá ríkisstjórnarinnar. Með lögfestingunni yrði Ísland eitt fyrsta landið í heimi til að lögfesta þennan alþjóðasamning. Það er ekki oft sem við getum sagt það í þessum sal.

með neinar haldbærar skýringar á því aðrar en þær að ég veit að þetta hefur tekið tíma. Þetta hefur verið rætt á vettvangi ríkisstjórnar. Ég veit að það hefur tekið tíma því að málið er töluvert flókið.

að ég hef í raun og veru engar haldbærar skýringar á af hverju þetta er ekki á þingmálaskrá. Ég þekki það ekki alveg og verð bara að viðurkenna það hér. En ég skal með gleði taka þetta upp við dómsmálaráðherra og kanna það hvar vinnan stendur.

Ég ítreka bara ósk mína um að hér sé þingviljinn virtur. Við erum búin að samþykkja að það eigi að lögfesta þennan samning. Þetta er ekkert val. Það getur vel verið að það sé flókið en við gerum það Öryrkjar þessa lands hafa lengi beðið eftir kjarabótum og það gengur engan veginn í mínum huga að láta þá bíða eftir réttarbótum. Ég ætla að taka hæstv. forseta á orðinu og vænti þess að hún muni beita sér af öllu því afli sem hún hefur og það muni koma hér frumvarp,

Er ekki óboðlegt að þessir fjármunir hafi setið aðgerðalausir allan þennan tíma án þess að gera þeim gagn sem virkilega þurfa á þeim að halda? Er ekki tímabært að ráðuneytið segi þingi og þjóð hvaða áform það hefur um ráðstöfun þessa fjár? Þetta eru umtalsverðir fjármunir, sérstaklega þegar haft er í huga að þarna erum við að tala um hóp Íslendinga sem

Þær tillögur voru kynntar fyrir mér í síðustu viku þannig að ég á von á því að við vinnum þær aðeins betur í þessari viku og mögulega í þeirri næstu, og í framhaldinu verði hægt að kynna þær opinberlega og vonandi koma þeim til þeirra sem

og nýgengi innanlandssmita stendur núna í 287,7. Ég leyfi mér að segja að í vor sáum við ekki fyrir hversu mikil áhrif þessi faraldur myndi hafa og hversu langvinnur hann yrði. En þegar ljóst var í ágúst síðastliðnum að þessari viðureign væri hvergi nærri lokið og horfur gætu verið á að við þyrftum að glíma við veiruna fram á næsta ár ár taldi ríkisstjórnin rétt að fá lögfræðilega álitsgerð um valdheimildir stjórnvalda á þessu sviði. Það er ljóst að það hefur þurft að grípa til ýmissa aðgerða sem skerða frelsi fólks og var hugsunin sú að fá sem besta vissu fyrir því hvar mörkin lægju.

samkvæmt sóttvarnalögum með hliðsjón af skráðum og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar og mannréttindaákvæðum í stjórnarskrá og alþjóðasamningum. Jafnframt verði tekið mið af samspili við valdheimildir lögreglu og annarra yfirvalda til að framfylgja slíkum ráðstöfunum. Er óskað eftir því að þér gerið frumtillögur að breytingum á lögum eða reglum eftir því sem þér teljið tilefni til.“ Í álitsgerðinni, sem skilað var 20. september og birt á vef Stjórnarráðsins 25. september sl., kemur fram að margar sóttvarnaráðstafanir takmarki óhjákvæmilega mannréttindi sem varin eru af stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Hið sama gildi um réttindi einstaklinga og fyrirtækja samkvæmt EES-samningnum. Um þau réttindi gildi hins vegar jafnan að víkja megi frá þeim í þágu þeirra brýnu almannahagsmuna að verjast farsóttum til verndar lífi manna og heilsu þeirra. Þessir hagsmunir fái mikið vægi þegar verið er að bregðast við farsótt sem geisar þar sem að lífi og heilsu manna steðjar bein og fyrirsjáanleg ógn. Þeim mun smitnæmari og hættulegri sem smitsjúkdómur er því meira svigrúm hafi stjórnvöld til að bregðast við til verndar lífi og heilsu manna. Í því sambandi verði einnig að hafa í huga að stjórnvöld hafi ekki einungis heimild til að grípa til ráðstafana við slíkar aðstæður heldur hvíli einnig á þeim skýr frumkvæðisskylda að stjórnlögum til að bregðast við farsóttum með virkum úrræðum til verndar lífi og heilsu manna. Um þetta er fjallað á síðu 43 í greinargerðinni þar sem segir: „Þegar stórfelld hætta steðjar að samfélaginu hafa bæði ráðherrar og Alþingi skyldu til að bregðast við. Í ljósi þeirra skyldna sem hvíla á stjórnvöldum við að vernda líf og heilsu manna þegar farsóttir geisa verður að ætla að við mat dómstóla á því hvort gripið hafi verið til of harkalegra úrræða eða beiting þeirra hafi verið of harkaleg muni dómstólar veita stjórnvöldum umtalsverð vikmörk.“ því telja að stjórnvöld hafi töluvert svigrúm til að meta hvernig sé best að mæta slíkum faraldri án þess að lögð sé sú skylda á stjórnvöld, sem fjallað er um í greinargerðinni, að byrja fyrst á vægari úrræðum þegar ekki verður séð fyrir hvað muni helst koma að notum við að ná því markmiði sem að er

bæði hvað varðar virknina við að berjast við farsóttina en líka það tjón sem þær kunna að valda. Þá verður að hafa í huga að Covid-19 er nýr smitsjúkdómur. Hann hefur ekki verið rannsakaður nema í innan við eitt ár og þekking á honum er af mjög skornum skammti. Þannig er nokkur óvissa um dánartíðni af völdum hans, sömuleiðis hvaða sjúkdómar geta fylgt í kjölfarið sem og það varanlega tjón sem sumir sjúklingar virðast geta hlotið af þessum sjúkdómi og fyrirhugaðar eru rannsóknir á en við heyrum öll fréttir af. Síðast en ekki síst er oft mikil óvissa um það hver virkni einstakra sóttvarnaúrræða verður þegar ákvörðun er tekin um að beita þeim. Eftir því sem lengra líður hins vegar á baráttuna verður að ætla að kröfur aukist um að stjórnvöld rannsaki betur og afli upplýsinga um virkni ráðstafana sem hefur verið gripið til í því skyni að hemja farsóttina og afli upplýsinga um tjónið sem slíkar aðgerðir hafa valdið. Í ljósi slíkra upplýsinga eigi ráðstafanir að geta orðið markvissari og betur sniðnar að aðstæðum þar sem tilvik eru flokkuð nánar.

þá orðanotkun sem er í sóttvarnalögum við hið daglega málsnið okkar hér á landi. Sem dæmi má nefna að í lögunum er talað um afkvíun en við tölum um sóttkví í daglegu máli. Sömuleiðis gerir Páll ákveðna athugasemd við það að sóttvarnalækni og sóttvarnaráði séu að einhverju leyti falin sömu verkefni og það þurfi skýringa við. Enn fremur að æskilegt væri að telja upp hvaða sóttvarnaráðstafanir það geti verið sem ráðherra fær heimild til að beita og sjá til þess að fram komi lögskýringar á þeim. Hér þurfi að tryggja samræmi hugtaka og skilgreininga við alþjóðaheilbrigðisreglugerðina. Enn fremur þurfi að huga að því að ekki hafa allar almennar sóttvarnaráðstafanir samkvæmt alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni verið innleiddar í íslenskan rétt og það á ekki síst við um ákvæði reglugerðarinnar sem varða almennar reglur um sóttvarnir við komu og brottför ferðamanna. Ástæða sé til þess að ákvæði 14. gr., um hættu á útbreiðslu smits frá einstaklingum, séu ótvíræð um það að hún taki bæði til smitaðra einstaklinga og þeirra sem rökstuddur grunur leikur á að hafi smitast. Það er auðvitað vandmeðfarið í þeim faraldri sem við er að eiga núna þar sem einstaklingar geta verið einkennalitlir eða einkennalausir en eigi að síður smitandi.

Í ljósi þess að sóttkví einstaklings felur í sér frelsisskerðingu þarf að breyta ákvæðum sóttvarnalaga þannig að mál um lögmæti hennar verði einnig borið undir héraðsdóm eins og gert er ráð fyrir þegar rætt er um einangrun.

sem og heimildir til að bera takmarkanir undir dómstól og heimildir til að gera læknisrannsóknir á þeim sem komið hafa til landsins á grundvelli EES-samningsins og dvalið hér á landi skemur en þrjá mánuði.

Síðan er auðvitað mikilvægt að halda því til haga að þegar sóttvarnalæknir lagði til að sýnataka yrði ekki valkvæð, þ.e. að það yrði ekki í boði að velja frekar 14 daga sóttkví, þá var það eigi að síður ákvörðun ráðherra að halda þeim valmöguleika inni einmitt vegna þessara ákvæða. Ég vil líka segja það, af því að það hefur verið rætt í tengslum við þessa greinargerð og sérstaklega umfjöllun hennar um innleiðingu alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar,

að ég tel mikilvægt að Alþingi eigi þetta samtal um valdheimildir sóttvarnalaga sem eru að sjálfsögðu meira til umræðu nú þegar liðið er á faraldurinn en í upphafi hans.

Ég vil ræða sérstaklega þá stöðu sem uppi hefur verið er varðar hin ýmsu borgaralegu réttindi í þessu máli öllu. Ríkisstjórnin hefur mánuðum saman verið gagnrýnd fyrir að útvista öllu því sem getur kallað fram gagnrýni, þá aðallega til þeirra embættismanna sem við í daglegu tali köllum þríeykið. Flótti stjórnvalda frá ábyrgð í málinu var svo einbeittur að sóttvarnalæknir þurfti að kalla sérstaklega eftir því að stjórnvöld og stjórnmálin kæmu að borðinu hvað varðaði aðra þætti ráðstafana vegna faraldursins. Síðan eru liðnir nærri þrír mánuðir.

Þessi texti er skrifaður hálfu ári eftir að fyrsta smit kemur upp þannig að það má hafa samúð með því sjónarmiði að stjórnvöld séu gagnrýnd á köflum fyrir að vera sein til ákvörðunartöku í þessum efnum. Virðulegur forseti. Það er engum blöðum um að fletta að áhrifin af sóttvarnaaðgerðum eru gríðarleg. Heil atvinnugrein berst nú fyrir lífi sínu og margar aðrar verða fyrir gríðarþungu höggi. Hægt er að líta á samfélagið sem eitt risastórt stjórnborð með þúsund mælum og undanfarna mánuði hefur verið einblínt á einn mæli, þ.e. Covid-19 tölfræðina, en ótal margir aðrir og mikilvægir látnir liggja á milli hluta. Það er staða sem ekki er hægt að búa við.

það eru sjónarmið uppi um að beinlínis sé ekki heimilt samkvæmt núgildandi sóttvarnalögum að halda ósmituðu fólki í sóttkví. Svo eru atriði eins og það að Schengen-samningurinn hefur verið gerður að marklausu plaggi í Evrópu, með þeirri undantekningu þó á Íslandi að íslenska ríkið tekur við umsækjendum um alþjóðlega vernd sem aldrei fyrr. Við megum ekki gleyma því að margar daglegar athafnir hafa áhættu í för með sér. Sú áhætta er vegin á móti ávinningi af hverri athöfn. Punkturinn sem ég vil skilja eftir hér er að við höfum það í huga að við metum með einum eða öðrum hætti og tökum afstöðu til áhættu á hverjum degi. Þegar við metum áhrifin af ákvörðunum verðum við að horfa á stærri mynd en bara á Covid-tölfræði. Við verðum að horfa á heildaráhrifin á samfélagið allt og efnahagslífið. Ef ákvarðanir leiða til efnahagslegra þrenginga til lengri tíma en hægt væri að komast af með þá erum við að fórna heilbrigði til lengri framtíðar. Það er bæði geta ríkissjóðs til að standa undir velferðarkerfinu og aðrir þættir velferðarkerfisins sem hætt er við að veikist ef of langt er gengið hvað takmarkanir ýmiss konar varðar. Það er því miður svo að sóttvarnaráðstafanir bitna harðast á ungu fólki. Námi ungs fólks hefur verið stefnt í hættu með takmörkunum á skólahaldi og framtíðarafkomu þess þar með. Samt er ljóst að ungt fólk er ekki í mestri hættu af faraldrinum. Raunar virðist því fara víðs fjarri. Ekki er hvatt til óábyrgrar stefnu þótt minnt sé á að áhætta daglegs lífs verður alltaf til staðar. Sérfræðingar í sóttvörnum eru góðir sem slíkir en að lokum eru það lýðræðislega kjörin yfirvöld sem verða að taka upplýstar ákvarðanir eftir að allt hefur verið tekið með í reikninginn — allt, ekki bara afmörkuð viðfangsefni. Síðast en ekki síst mun langvarandi tekjusamdráttur óhjákvæmilega fyrr eða síðar koma fram í versnandi heilsu og versnandi heilbrigðiskerfi á sama tíma. Stjórnmálamenn þurfa að taka dýpri umræðu um hvert skuli stefna og hvernig best sé að komast þangað. Það er okkur ekki samboðið að útvista ábyrgðinni á þessum þáttum og það er þinginu ekki samboðið að láta það viðgangast að meiri háttar ákvarðanir séu teknar mánuðum saman án efnislegrar umræðu þar sem m.a. ýmsum borgaralegum réttindum er ýtt til hliðar.

Herra forseti. Það er ekki óeðlilegt að fólk velti því fyrir sér hve harðar takmarkanir séu eðlilegar, jafnvel leyfilegar, í ljósi þess hve margir verða illa illa fyrir barðinu á ástandinu. Það er ekkert skrýtið að einhverjir eigi erfitt með að kyngja aðgerðunum og efist um að þær byggist á sérstöku meðalhófi. Í því samhengi verður þó að hafa í huga að vægari aðgerðir, eða aðgerðaleysi, gegn svo skæðri pest gætu hitt enn fleiri fyrir og mun harðar en núverandi aðgerðir. Því er ekkert endilega hægt að álykta að meðalhófs sé frekar gætt, kysu yfirvöld að halda frekar að sér höndum og beita mun vægari vopnum. Þetta er einfaldlega mjög flókið viðfangsefni: Hve langt er réttlætanlegt að ganga í að skerða frelsi okkar með sóttvarnaaðgerðum? Eða e.t.v.: Hvenær eru aðgerðir það vægar að þær leiða í raun til meiri frelsisskerðingar? Í raun má segja að allt okkar daglega líf, jafnvel í venjulegu árferði, sé varðað skertu athafnafrelsi þó að það birtist oftast með svo lítilfjörlegum og hversdagslegum hætti að við erum löngu hætt að veita því eftirtekt. Rauði þráðurinn er íþyngjandi bönnum og takmörkunum er ætlað að vernda heildina og gæta þess að athafnafrelsi eins gangi ekki á frelsi annarra. einnig við um tillögur sóttvarnayfirvalda í þessu stríði sem stjórnvöld hafa blessunarlega fylgt í stærstum dráttum. Tekist hefur að halda grunn- og leikskólum opnum sem er gríðarlega mikilvægt fyrir heilbrigði barna, heilbrigðisstofnunum gangandi, sem er greinilega undirliggjandi grunnmarkmið sóttvarnayfirvalda, og lágmarka dauðsföll þótt vissulega gangi takmarkanirnar nokkuð hraustlega á rétt okkar til daglegs lífs. Þó hafa einstakar atvinnugreinar og þar með einstaklingar orðið fyrir mjög miklum efnahagslegum skakkaföllum vegna sóttvarna og fyrir vikið hlýtur að hvíla mjög rík skylda á stjórnvöldum að gera allt sem mögulegt er til að bæta eða a.m.k. lágmarka þann skaða og þar finnst mér ekki nóg hafa verið gert. Það er grafalvarlegt þegar þúsundir fjölskyldna eru sviptar stórum hluta af afkomu sinni um langan tíma vegna aðgerða stjórnvalda þótt nauðsynlegar séu. Þetta fólk hefur skuldbundið sig og gert ráðstafanir sem miðast við réttmætar væntingar um laun sem eru ekki lengur til staðar. Það þarf ekki fjörugt ímyndunarafl til að sjá hvað bíður þessara fjölskyldna á næstu mánuðum ef ekki verður meira gert fyrir þær. Þá er líka rétt að muna að fylgni er á milli skorts á efnahagslegum gæðum og óefnislegum. Kostnaður vegna fátæktar, andlegrar vanlíðanar og félagslegra vandamála getur komið hressilega í bakið á okkur ef við grípum ekki til meiri

á þessum sóttvarnaaðgerðum og hækka grunnatvinnuleysisbætur. Herra forseti. Það er líka nauðsynlegt að almenningur og einstaka þingmenn haldi uppi heiðarlegri gagnrýni og sýni aðhald og mér finnst stjórnvöld komin út á býsna hálan ís þegar gripið er til þess að fletta upp greiðslukortafærslum borgaranna. Mér finnst líka orka tvímælis hve hart er gengið fram í banni við heimsóknum til sjúks og fatlaðs fólks, einkum í þeim tilfellum þegar viðkomandi einstaklingar hafa litla eða enga möguleika til að gera sér grein fyrir af hverju heimsóknarbannið stafar. Það getur leitt til þess að sjúklingum hrakar umfram tilefni og makar og ástvinir sitja eftir hryggir og með sektarkennd. Almennt hef ég þó skilning og samúð með þeirri áætlun sem sóttvarnayfirvöld hafa valið hverju sinni síðasta hálfa árið og lögfróðara fólk verður einfaldlega að skera úr um það hvort allar aðgerðir eru innan heimilda eða ekki. En það er rétt að minna á að við erum að berjast við ólíkindatól og stefna sóttvarnayfirvalda byggist á notkun fjölmargra ólíkra aðgerða á sama tíma sem hægt er að stilla af og raða saman á óteljandi vegu.

og sem betur fer bætist daglega við reynsla, ný þekking og reiknilíkön þannig að ég er nokkuð öruggur um að með það í vopnabúrinu náum við á endanum að leggja þessa ógeðslegu, ósýnilegu skepnu að velli.

Sú skýrsla sem hér er til umræðu, álitsgerð Páls Hreinssonar, er mjög gagnleg sem innlegg í þá umræðu. Hún er gagnleg sem ákveðinn grunnur að umræðu sem við getum síðan haldið áfram með. Eins og fram hefur komið gerir skýrsluhöfundur, Páll Hreinsson, þann fyrirvara í upphafi að hann sé ekki að fjalla um lögmæti einstakra aðgerða sem gripið hefur verið til á undanförnum mánuðum. Það sé auðvitað verkefni dómstóla að skera úr um það hvort þær hafi allar verið innan marka. En hann fer hins vegar út frá almennum fræðilegum forsendum yfir þau réttarsvið og þær réttarreglur sem hlýtur að reyna á og það er, held ég, mikilvægt fyrir okkur til að stíga næstu skref og taka næstu ákvarðanir. Ég vildi fyrst segja að

Það er auðvitað rétt sem fram hefur komið að enn þá er margt óvíst í sambandi við veiruna og útbreiðslu hennar en við vitum þó ýmislegt meira og betur í dag en við gerðum í febrúar eða mars. Að sama skapi höfum við haft tækifæri til að sjá árangur einstakra ráðstafana sem gripið hefur verið til á þessu tímabili. Við vitum einfaldlega meira í dag en við vissum fyrir sjö, átta mánuðum síðan

Það þýðir m.a. að út frá ýmsum reglum stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttarins er hægt að gera meiri kröfu til ákvarðana sem teknar eru í dag en var hægt að gera fyrir um sjö, átta mánuðum síðan,

Þetta þýðir að hægt er að ætlast til þess af stjórnvöldum, okkur hér í þinginu, ríkisstjórn og öðrum þeim sem fara með opinbert vald í þessu sambandi, að ákvarðanir séu teknar, hvað eigum við að segja, með meiri yfirvegun og meiri undirbúningi en kannski var hægt að ætlast til þegar faraldurinn var að fara í gang. Þetta skiptir máli þegar við leggjum mat á einstakar aðgerðir og aðgerðirnar í heild. Það skiptir máli þegar við veltum fyrir okkur því

kannski helst lögmætisregluna, sem felur það í sér að fyrir opinberum, íþyngjandi ákvörðunum verður að vera skýr lagastoð, ekki bara einhver lagastoð heldur skýr lagastoð, og síðan að mælikvarðar meðalhófsreglunnar séu lagðir á einstakar ákvarðanir, hvort sem þær birtast í reglugerðum eða einstökum ákvörðunum sem eru teknar á grundvelli reglugerða.

hvert stóra samhengið er. Það er auðvitað að farsóttir og viðbrögð við þeim gera að verkum að heimilt er að grípa til ýmissa aðgerða sem ekki væru taldar heimilar undir venjulegum kringumstæðum. Það liggur í þeim stjórnarskrárákvæðum sem þetta varða í bæði skráðum og óskráðum reglum stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttarins að ástand sem skapast vegna farsótta eða faraldurs getur kallað á viðbrögð þar sem reynir á og jafnvel er vikið til hliðar borgaralegum réttindum, frelsisréttindum, sem við teljum að jafnaði sjálfsögð. Um þetta er ekki ágreiningur. Það er ekki ágreiningur um að þessi grundvallar borgaralegu réttindi eru vernduð í stjórnarskrá og samkvæmt grundvallarreglum réttarríkisins eru þau réttindi vernduð en það má skerða þau þegar um er að ræða ástand eins og við höfum verið að glíma við. Það þýðir hins vegar að þegar réttindin eru skert á grundvelli laga og annarra

sig. Þá eru, eins og Páll Hreinsson rekur ágætlega í texta sínum, ákveðnir mælikvarðar sem þarf að leggja á aðgerðirnar. Það er ekki hægt að segja að skapalónið sé eitt eða algilt eða að með vissu sé hægt að segja fyrir fram hvernig hvert tilvik yrði metið fyrir sig.

Ef hægt er að velja milli mismunandi úrræða ber að velja vægasta úrræðið sem getur komið að gagni og í þriðja lagi, þegar búið er að velja úrræðið, verður að gæta þess að beita því ekki af meiri hörku eða með meira íþyngjandi hætti en nauðsyn er

tagi. Eins og Páll Hreinsson bendir á í sínum texta er auðvitað eðlilegt að þegar ákvarðanir eru teknar í óvissu liggi ekki allt fyrir í þessu efni þannig að það verður að ætla stjórnvöldum ákveðið svigrúm í þessum efnum. Því meiri sem óvissan er, því meira verður svigrúmið. Það liggur ljóst fyrir. En það þýðir hins vegar ekki að matið þurfi ekki að eiga sér stað. Matið þarf að eiga sér stað þegar ákvarðanir eru teknar, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir eða hægt er að ætlast til að liggi fyrir þeim tíma.

Það er ekki svo að erfiðir tímar geri það að verkum að við getum kippt varúðarreglunum úr sambandi. Það má ekki líta svo á. Það má eiginlega öfugt halda því fram að því alvarlegra sem ástandið er, því mikilvægara sé að menn séu meðvitaðir um varúðarreglurnar og gæti sín að þessu leyti. Að þessu sögðu þá fagna ég því að það standi til að fara í endurskoðun á sóttvarnalöggjöfinni. Mér finnst að í texta Páls Hreinssonar komi fram ákveðnar ábendingar sem þurfi að taka tillit til í því sambandi. Ég fagna því líka að það eigi að fara í tiltölulega hraða vinnu við að endurskoða þau ákvæði sem mestu máli skipta í þessu sambandi vegna þess að eins og ég hef áður látið í ljósi þá tel ég að þarna geti verið um að ræða veikar lagastoðir fyrir sumum þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til. Ég hef

þýðir ekki að mínu mati að bíða eftir heildarendurskoðun sóttvarnalaganna heldur er mikilvægt að bæta hratt úr þeim atriðum þar sem lagastoð fyrir einstökum íþyngjandi aðgerðum kann að vera veik eins og mér sýnist hún vera. Ég læt þessari ræðu lokið en fagna því að fá tækifæri til að ræða þetta og vona að við fáum frekari tækifæri til að ræða þessi mál hér á næstunni.

að ákvörðunum sem hann varða og að vinna það allt saman á þann hátt að við tökum vel upplýstar ákvarðanir, grundvallaðar á gagnrýninni hugsun. Sóttvarnaaðgerðirnar varða okkur öll og víkja til hliðar mikilvægum réttindum.

Við erum komin rúmlega hálft ár inn í faraldurinn og eigum mögulega eftir ár, kannski tæpt ár. Lykilatriði til þess að aðgerðir verði farsælar er þetta réttmæta traust. Almenningur þarf að vera vel upplýstur um réttindi sín og rök stjórnvalda fyrir því að skerða þau, eins og ég nefndi. Sóttvarnayfirvöld þurfa að gæta ýtrustu varfærni og fara ekki umfram sínar víðtæku heimildir við skerðingu réttinda.

Þau nefna að bannfæring gagnrýnisradda sé aðeins til þess fallin að sundra þeirri dýrmætu einingu sem við þörfnumst á þessum einstæðu og erfiðu tímum. Upplýst umræða er bæði grundvöllur farsælla sóttvarnaaðgerða og grundvöllur þess að við verndum borgararéttindi á þessum tímum.

Hreinssyni, og Alþingi þarf að sinna sínu virka og málefnalega eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Það er stjórnarskrárbundin skylda þingmanna, þingflokka, þingnefnda og Alþingis í heild.

getum við skapað það traust sem við þurfum til að fara sem farsælast í gegnum þennan faraldur og út úr honum. Ég kem svo inn á dýpri nálgun á þessari meginreglu sem stjórnvöld verða að fylgja til að mega skerða réttindi í síðari ræðu.

Ég vil nota tækifærið og þakka dr. Páli Hreinssyni fyrir góða vinnu við þetta mikilvæga innlegg og hæstv. forsætisráðherra fyrir að koma þessu af stað og nú til þingsins. Það mál sem við ræðum nú er líklega stærsta mál samtímans. Það snertir alla á einhvern hátt, ekki bara óbeint heldur beint. Við höfum öll þurft að aðlaga okkur breyttum háttum og tileinka okkur ýmislegt sem ekki var hluti af daglegu lífi, eins og að gæta að fjarlægðarmörkum, tíðari handþvotti, sprittun og grímunotkun. Við erum að upplifa veruleika sem á liðnum vetri og í vor virtist tímabundinn en nú má segja að hann sé viðvarandi, eða þar til annað kemur í ljós, enda er komin þreyta í mannskapinn og hærri gagnrýnisraddir heyrast nú en í upphafi faraldursins. Það er fullkomlega eðlilegt því að langvarandi skerðing á frelsi til daglegra athafna Í raun hafa yfirvöld kallaði eftir umræðu, ekki síst sóttvarnalæknir sem aldrei hefur haldið því fram að hann þekki alltaf allt í þeim nýja vágesti sem veiran er. Nú er umræðan komin hingað inn í þingið. Sumum þykir það vonum seinna. Ýmislegt má rýna til gagns og velta fyrir sér, eins og því hvort ekki hefðu fleiri mátt koma að ákvarðanatöku og fyrr í ferlinu. Var nægileg upplýsingagjöf til stjórnarandstöðu? Þau segja ekki. Mátti kalla fleiri að borðinu, og þá er ég að meina fulltrúa hinna ýmsu hópa og starfsstétta, eða var það of snúið? Lýðræðið er snúið en það á líka að vera það. Mikil umræða hefur farið fram í fjölmiðlum, á prenti og í netheimum. Á nokkrum vikum höfum við lært margt um nýjan óvin sem kemur utan frá. Og það reynir á hvernig við tökum á málum innan frá. Við stöndum frammi fyrir ógn sem við höfum ekki rætt mikið um fram að þessu, eðlilega. Það hefur ekki verið tilefni til. Aftur á móti höfum við rætt um ógnir sem stafa af hryðjuverkum og árásum af öðrum toga, flest eitthvað sem má sjá með berum augum. Þess vegna er mikilvægt að ræða ástandið sem við búum við núna og rýna þessa álitsgerð. Fyrst verð ég að segja að samkvæmt henni erum við í langflestum tilvikum innan heimilda sóttvarnalaga. Í ljós hafa komið gallar en þá má laga.

um allt land, m.a. með útgáfu leiðbeininga um viðbrögð við farsóttum. Þetta hlutverk er túlkunaratriði því að sóttvarnalæknir fer ekki með vald að setja reglugerðir og mæla fyrir um opinberar sóttvarnaráðstafanir, eins og segir í álitsgerðinni. Viðbrögð hans þurfa því að taka mið af reglugerðum og öðrum gildandi réttarheimildum um sóttvarnir á hverjum tíma

Eins segir að við embætti landlæknis skuli starfa sóttvarnalæknir sem ber ábyrgð á sóttvörnum. Hann skuli hafa þekkingu á smitsjúkdómum og faraldsfræði þeirra. Af þessu leiðir að tillögur sóttvarnalæknis eiga að byggjast á viðurkenndri læknisfræðilegri þekkingu á smitsjúkdómum og faraldsfræði þeirra. Þannig gerum við kröfu um að ávallt sé byggt á nýjustu þekkingu hverju sinni.

Við erum í lærdómsferli og það er mikilvægt að hlusta um leið og ákvarðanir eru teknar, oft á flóknum grunni. Nú þegar við öll vitum meira er rétt að Alþingi taki málið upp og hugi að breytingum sem bæta og styrkja Ekki má gleyma eftirlitshlutverki löggjafans sem hlýtur að vera jafn mikilvægt nú og alltaf. Fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hafa komið sérfræðingar. Hjá þeim kom fram að það er hlutverk að það er hlutverk Alþingis að setja almennar reglur sem gilda um aðstæður eftir því sem þær koma upp og gera stjórnvöldum kleift að bregðast við eftir því sem þarf. Það virðist vera almenn skoðun að stjórnvöld séu að sinna skyldu sinni til að vernda líf og heilsu borgaranna. Það er mikilvægur grunnur sem við getum verið sammála um að skoða þurfi í framhaldi og hvernig við tökumst á við það. Þegar valdheimildir til opinberra sóttvarnaráðstafana eru metnar þarf að vega saman mannréttindi einstaklinga og athafnafrelsi borgara vegar frumkvæðisskyldu stjórnvalda til að halda niðri faraldri og vá. Hversu langt má ganga? Um það erum við ekki sammála en mikilvægt er að beita meðalhófssjónarmiðum þegar teknar eru ákvarðanir um sóttvarnaráðstafanir. Í því ljósi er mikilvægt að byggja allar ákvarðanir á bestu þekkingu hverju sinni. Því er það skylda yfirvalda að breyta ráðstöfunum eftir því sem þekking eykst á sjúkdómnum og árangri ráðstafana. Rannsóknarregla leggur þá skyldu á sóttvarnayfirvöld að meta jafnóðum upplýsingar og þekkingu um sjúkdóminn, áhrif sóttvarnaráðstafana sem þegar hefur verið farið í og hugsanleg áhrif og tjón af setningu reglugerða. Þess vegna getur stöðugt þurft að gera breytingar á ráðstöfunum. Erfitt er að setja lög, og í raun ekki hægt, sem lýsa öllu út í hörgul. Stjórnvöld verða að geta brugðist hratt við.

enda hvílir sú skylda á stjórnvöldum að vernda heilsu almennings. Hæstv. forseti. Fram hefur komið að sóttvarnir eru nær því að vera skerðing á frelsi en svipting á réttindum, eins og einhverjir halda fram. Klárlega er töluverður munur á sóttkví og einangrun. Sóttkví er vissulega takmarkandi en á engan hátt íþyngjandi á sama hátt og einangrunarvist. Ég held að það megi skoða betur. Við komum alltaf að meðalhófinu. Réttmæt markmið þurfa að vera til og lagaheimildin er til staðar í sóttvarnalögum. Sjálfsagt er að skilgreina heimildir til sóttvarnaráðstafana betur í lögum núna þegar reynt hefur á okkur í þessum efnum í fyrsta sinn á lýðveldistímanum. Jafnræðisreglan hefur þann fyrirvara og beiting hennar í þessu sambandi byggir á því að allar aðstæður séu sambærilegar. Það getur þurft að leggja meiri takmarkanir á einn hóp en annan í ljósi aðstæðna. Má þar nefna sem dæmi sveitarfélög þar sem miklar sýkingar hafa komið upp. við vinnum öll að sama markmiði næst árangur, hæstv. forseti. Ágreiningur hefur verið um gildi tilmæla, sem nokkuð hafa verið notuð, í öllu þessu ferli. Þau hafa ekki sama vægi og reglugerðir. Ég álít tilmæli góð til að höfða til samvisku fólks þannig að hver og einn geti axlað sína ábyrgð í samræmi við aðstæður. Vissulega hefur margt mátt liggja skýrar fyrir. Margir hafa verið óöruggir með hvað má og hvað ekki. En það er ekki endilega alltaf betra að beita harðari fyrirmælum. Ég álít að samvinna okkar allra skili okkur einfaldlega best áfram eins og skýrt er sett fram í íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum þar sem gæskurinn og gæskan eru minnt á tveggja metra regluna. Árangur næst ef við gerum okkar besta í að fylgja tilmælum og reglum en leitum ekki að mögulegum holum, ósamræmi eða smugum í tilmælum og reglum. Öll orðræða um að tilmæli dragi úr virðingu fyrir hörðum reglum finnst mér mjög langsótt og beinlínis í andstöðu við sýn þess sem hefur trú á samvinnu við lausn aðkallandi úrlausnarefna. Hæstv. forseti. Eins og áður hefur verið vikið að er hlutverk löggjafans að setja almenn viðmið. Það er síðan hlutverk stjórnvalda að útfæra þau í fyrirmælum í ljósi aðstæðna hverju sinni. Það væri mjög óskilvirkt ef löggjafinn þyrfti að koma að mati á fyrirmælum í hvert sinn.

Ekki er endilega hægt að segja að eitthvað skorti í lögin en þó gætu þau verið skýrari. Ég vil því fagna fyrirætlunum hæstv. heilbrigðisráðherra um að fara í heildarendurskoðun á sóttvarnalögum og vona ég að sú vinna komist sem fyrst af stað því að nú höfum við komið auga á ýmislegt sem betur má fara. En það er líka mikilvægt að löggjafinn Alþingi beiti eftirlitshlutverki sínu með því að fylgjast með framkvæmd sóttvarnaráðstafana enda hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tekið málið til umfjöllunar og ekki kæmi á óvart að umboðsmaður Alþingis færi yfir framkvæmdina á einhverjum tímapunkti.

Atvinnufrelsi er ekki verndað, hugsanlega mætti sýna fram á tap á eignarréttindum. Einhverjir hafa séð fram á gósentíð lögfræðinga á næstunni og það mun þá koma í ljós. Vissulega hafa komið fram sjónarmið um að stjórnvöld kunni í einhverjum tilfellum að ganga lengra í tilmælum og reglum en lögin leyfa. Minn skilningur er ekki sá. Stjórnvöld hafa gengið fram með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi og sinnt skyldu sinni til að vernda líf og heilsu borgaranna. Aftur á móti eiga margir mjög erfitt núna. Atvinnuleysi er í hæstu hæðum og við eigum eftir að sjá eftirköstin sem við verðum að reikna með að verði töluverð þegar að því kemur. Við erum ekki í nokkrum einustu færum að sjá fyrir hvernig staðan verður eftir nokkra mánuði eða ár, ekki frekar en okkur gat órað fyrir stöðunni sem uppi er núna eða séð hana fyrir í mars síðastliðnum. Það er margt sem við eigum eftir að læra, margt sem við eigum eftir að tileinka okkur og skoða betur. Hæstv. forseti. Okkur hefur verið tíðrætt um samstöðu og mikilvægi hennar í ástandinu sem nú ríkir. Það er enginn einn í þessari glímu og líkt og oft áður sannast að við erum sterkari þegar við stöndum saman og erum meðvituð um hvert við stefnum. Samstaða er nefnilega nokkuð öflugt tæki en samstaða þýðir ekki að við þurfum að vera sammála um allt.

hlusta á ólík sjónarmið og gera okkur grein fyrir því að við erum öll ólík. En við þurfum líka stundum að bregðast hratt við. Þá megum við ekki missa sjónar á markmiðinu því að það er okkur öllum mikilvægt að verja okkar viðkvæmustu hópa og halda vel utan um Áfram verðum við ósammála um hve langt á að ganga í hinum ýmsu aðgerðum en öll vitum við að það sem við gerum hvert og eitt skiptir máli. Nú reynir á þolgæði okkar og þrautseigju. Sameiginlega ráðum við við verkefnið. Ég hef nefnilega trú á því að allir séu að gera sitt besta á hverjum tíma og betur verður ekki gert. Það segir samt ekki að ég sé laus við áhyggjur af ástandinu. Það eru ákveðnir hópar sem ég hef þungar áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af ungmennunum okkar sem flest hver eru í fjarnámi. Það hentar ekki öllum. Það er snúið. Það er erfitt að eiga við það. Þau fá ekki að upplifa það sem við hér inni í þessum sal fengum t.d. að upplifa við upphaf framhaldsskólagöngu og við lok grunnskólagöngu. Það er kannski ekki það hættulegasta í lífinu en það er kannski hættulegt þegar vantar upp á félagsþroska, samskiptin og annað slíkt. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að við leggjumst nú öll á eitt og klárum þetta verkefni. Það skiptir máli hvað hver og einn gerir. Við vitum miklu betur núna og svo komum við aftur saman seinna og ræðum málin betur. Þegar frá líður sjáum við stóru myndina og það verður svo sannarlega lærdómur sem við getum tekið út úr þessu öllu saman. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu því að upplýst umræða er alltaf af hinu góða.

Virðulegi forseti. Fyrstu skref okkar sem þjóðar í þessu ógnarstóra verkefni sem við höfum glímt við undanfarna mánuði einkenndust af fallegri samstöðu og samkennd. Leiðarljósið var að verkefnið væri okkar allra og ég leyfi mér að segja að sem þjóð stóðum við saman sem eitt. Í fyrstu var áherslan eðlilega á baráttuna við heimsfaraldurinn, þetta stóra verkefni, að verja ekki aðeins líf heldur heilbrigði heillar þjóðar. Næst kom svo efnahagslega áfallið sem við sjáum nú að er að reynast okkur okkar dýpsta kreppa í heila öld. Við okkur blasa jafnframt alvarlegar félagslegar afleiðingar sem gætu orðið langvinnar nú þegar enn er að lengjast í faraldrinum. Ég vil þar sérstaklega nefna ungt fólk og okkar elstu borgara. Þetta eru sögulegir tímar og í upphafi vil ég leyfa mér að fá að þakka sóttvarnayfirvöldum, þakka smitrakningarteyminu og öllum þeim sem standa í ströngu núna í þessari vinnu vegna faraldursins. Það geri ég sannarlega af heilum hug. Viðreisn hefur stutt og mun áfram styðja aðgerðir stjórnarinnar sem geta leitt fólkið í landinu, heimilin og fyrirtækin út úr þessum erfiðu aðstæðum. Við höfum talað skýrt um að nú eigi og nú verði að taka stór skref og stór skref strax. Það er óumdeilt að það eru brýnir almannahagsmunir að baki sóttvarnaaðgerðum og stjórnvöld hafa nokkurt svigrúm til að meta hvaða úrræða eigi að grípa til á hverjum tíma. Stjórnvaldsfyrirmæli hafa verið í stöðugri endurskoðun sem er í mínum huga til marks um vilja þeirra til að ganga ekki lengra en þörf er og um leið til marks um virðingu fyrir meðalhófi. Það finnst mér ég lesa út úr þessari viðleitni, að herða og milda aðgerðir eftir því sem fram vindur. Löggjafinn getur eðlilega ekki stigið inn í einstaka aðgerðir þar, enda er það ekki hlutverk þingsins. Löggjafans er hins vegar að hafa eftirlit.

Svo það sé sagt þá hafa þessi mál vitaskuld verið til umræðu hér í þingsal en það hefur ekki síst verið vegna stjórnarandstöðunnar. Það verður að segjast að stjórnin hefur ekki axlað þá ábyrgð sem á henni hvílir í þessu sambandi. Stjórnin hefur lítið frumkvæði sýnt um umræðu við þingið og vagninn hefur verið dreginn af embættismönnunum. Kannski hefur það þótt þægilegra en eðlilegt er það ekki. rétt eins og það er beinlínis skylda stjórnvalda núna að grípa inn í hættuástand til að verja hagsmuni heildarinnar er það ekki bara réttur Alþingis heldur skylda að fá að sinna eftirlitshlutverki sínu með stjórnvöldum. Tvennt vil ég nefna sérstaklega við þessar aðstæður. Í fyrsta lagi: Hvers vegna er frumvarp ríkisstjórnarinnar um ný sóttvarnalög ekki ofar á dagskrá? Nú þegar við höfum reynsluna er bæði tímabært og nauðsynlegt að skilgreina betur hlutverk sóttvarnayfirvalda annars vegar og hlutverk ráðherra hins vegar sem gerir hvorum aðila um sig auðveldara að sinna sínu hlutverki. Það er undarleg pólitísk forgangsröðun að setja sóttvarnayfirvöldum ekki skýrari lagaumgjörð núna, skýrari lagastoð og auðvelda þeim með því sína mikilvægu vinnu og auðvelda um leið umræðuna í samfélaginu. Og þetta segi ég ekki vegna þess að ég sé að mæla endilega með mildari aðgerðum, ég segi það ekki heldur vegna þess að ég sé að mæla með harðari aðgerðum, heldur einfaldlega til að benda á að löggjöfin okkar er ekki nægilega skýr. Það er löggjafans að setja skýra umgjörð núna því að við vitum hvar veikleikarnir í löggjöfinni eru. Þess vegna ætti ríkisstjórnin að setja þetta mál í algeran forgang. Það skortir því miður aðeins upp á að lögin séu nægilega skýr og vönduð og það er skiljanlegt. Þessar aðstæður sá enginn fyrir. Sóttkví er t.d. ekki nægilega skilgreind svo eitthvað sé nefnt. Það er nauðsynlegt að þetta verði sett í forgang. Hitt atriðið sem ég nefni lýtur að því meginhlutverki Alþingis sem er að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu, sem ég nefndi áðan. Skylda þingsins þar er bæði skýr og ótvíræð. Það er Alþingis að fara yfir framkvæmdina núna þegar reynslan er komin og það þarf að vera vakandi fyrir því að þingið sé ekki vængstýft einmitt núna þegar reynir svo mjög á hlutverk þess að það sé kannski ekki beinlínis ætlunin. Það þarf að vera vakandi fyrir þessu. Nú er ekki rétti tíminn til að veikja aðhaldið vegna aðstæðna. Þessar aðstæður gera það einmitt þvert á móti að verkum að hlutverk þingsins hefur sjaldan verið mikilvægara. Og nú þegar þessar fordæmalausu aðstæður, eins og við kölluðum þær í byrjun, eru orðnar hluti af okkar daglega lífi verðum við að átta okkur á því að Alþingi verður að geta sinnt eftirlitshlutverki sínu. Stjórnarandstaðan verður að fá að spyrja spurninga og sýna stjórninni aðhald. Staðan kallar á alvöruumræðu um hugmyndafræði, t.d. um það hver eigi að vera eðlilegur skurðpunktur á milli sóttvarnaaðgerða annars vegar og efnahagsaðgerða hins vegar. Þetta er pólitískt mat, þetta er pólitísk jafnvægislist og eftir þessu mati hefur sóttvarnalæknir sjálfur kallað. Ég lít svo á að það sé aukin skylda á stjórnvöldum um efnahagsaðgerðir þegar hluti efnahagsvandans stafar af sóttvarnaaðgerðum stjórnvalda. einfaldlega ekki gætt hagsmuna almennings eins og því er ætlað. Við heyrum að meiri hlutinn er ekki alveg einhuga og það er í sjálfu sér heilbrigðismerki þó að þau leggi sig fram um að gera minna úr ágreiningnum. Krafan gagnvart minni hlutanum getur ekki bara verið hjal um að hlýða og stimpla allt frá meiri hluta undir formerkjum samstöðu. Það er krafa um undirlægjuhátt. En þetta samtal og eftirlit er ekki bara réttur þingsins, það er skylda. Það er skylda stjórnarinnar að vera hér til svara, ekki bara á blaðamannafundum heldur í þingsal við fulltrúa þjóðarinnar. Þetta er ekki bara æskilegt núna, það er nauðsynlegt. Umræðan hér í dag er góð, hún er nauðsynleg og fyrir hana þakka ég, en legg áherslu á að það dugar ekki að þetta mál, sem er í sjálfu sér það allra stærsta í samfélaginu núna og í sögulegu samhengi með stærri málum sem hafa verið á dagskrá, sé sett á dagskrá með þessum hætti og í þetta eina sinn.

fyrr af hálfu stjórnarinnar og hún þarf að eiga sér stað oftar.

Sóttvarnalögin veita stjórnvöldum heimild til að skerða frelsi einstaklinga. Þessar heimildir eru þó ekki svo víðtækar að þær brjóti í bága við stjórnarskrá eða

Eftir því sem faraldurinn varir lengur eykst skylda stjórnvalda til að afla upplýsinga um slíkt og meta. Sóttvarnalæknir hefur heimild til að úrskurða fólk í einangrun en það hefur ekki þurft hingað til. Páll telur að heimildin nái einnig til þess þegar rökstuddur grunur leikur á að viðkomandi hafi smitast þó að slíkt liggi ekki ljóst fyrir. Páll bendir á að heimild skorti til að bera úrskurð um einangrun undir dómstóla

höfum við því miður gleymt ákveðnum hópi fólks sem á skýlausan rétt á að fá vörn,

Ég spyr: Hvers vegna í ósköpunum ekki? Hvað er það sem veldur því að ríkisstjórnin telur sig geta hjálpað flestöllum nema þessum hópi? Hvers vegna í ósköpunum situr þessi hópur eftir?

Hvað er það í lögum og reglum sem leyfir okkur að einangra einstaklinga svo gjörsamlega

í því skyni að tryggja sóttvarnir. Meginniðurstaða hans, í þeirri mikilvægu skýrslu sem er til umræðu hér á Alþingi, er að valdheimildirnar séu til staðar í sóttvarnalögum og standist almennt kröfur stjórnarskrárinnar,

að tryggt sé hvaða leið á að fara ef fólk hyggst leita réttar síns, að það séu skýrar heimildir til að leita með mál fyrir dóm. Þetta hef ég einmitt lagt til við starfshóp sem er nú þegar að störfum og er að undirbúa þessar breytingar. Þar er um að ræða frumvarp til laga um breytingar á IV. kafla sóttvarnalaga sem varða sérstaklega opinberar sóttvarnaráðstafanir. Sú breyting er á þingmálaskrá minni og tímasett í janúar 2021 en við erum að vinna að því að ná að dreifa málinu á þinginu í desember 2020 og reyna að tryggja að þingið fái það til umfjöllunar sem allra fyrst í ljósi málsins. Starfshópurinn hefur til athugunar öll þau atriði sem Páll nefnir að rétt væri að taka til skoðunar sem fyrst.

að fram fari heildarendurskoðun á lögunum enda tæki hún lengri tíma. Við erum fyrst og fremst að tala um þær breytingar sem ráðast beinlínis af þeirri stöðu sem hér er uppi, þ.e. þeirri reynslu sem við höfum aflað okkur í glímunni við Covid. Eftir atvikum er auðvitað eðlilegt að ráðast í slíka endurskoðun þegar faraldurinn er að baki. Á síðustu mánuðum hefur verið unnið mjög markvisst sóttvarnastarf gegn veirunni og því

Alþingis óumdeilt því að eftirlitshlutverk Alþingis er sannarlega mikilvægt. En við megum heldur ekki gleyma því að löggjafinn er Alþingi. Markmið með lagasetningu er að skýra betur heimildir til opinberra ráðstafana í samræmi við kröfur lögmætisreglunnar, eins og hér hefur verið nefnd, og lagaáskilnaðarreglna stjórnarskrárinnar. Gildandi lög hafa almennt reynst vel í baráttunni en það er rétt að skerpa á og skýra löggjöfina miðað við reynslu síðustu mánaða. Þá verður líka litið til þeirrar reynslu sem hefur skapast síðustu ár vegna annarra sjúkdóma.

Ég ákvað að skipa þennan starfshóp þar sem reynslan af yfirstandandi faraldri hefur sýnt að mikilvægt er að ólíkir aðilar komi að málum.

Jafnframt er áhersla á eins virkt samfélag og hægt er, sérstaklega þá skólastarf og frístundastarf barna og ungmenna. Við búum í fámennu, vel upplýstu samfélagi þar sem boðleiðir eru stuttar og lýðræðishefðin er rík. Þetta eru styrkleikar okkar og hluti af þeim styrkleikum er að við eigum að þola, og við eigum að gera kröfu um og óska eftir skoðanaskiptum þegar um er að ræða flóknar aðstæður í okkar góða samfélagi. En það breytir ekki því, og það er ein af þeim fjölmörgu vogarskálum sem hér eru til umfjöllunar, að árangur í baráttunni við veiru — og það er alveg sama hvaða veira það er, hvort það eru mislingar eða sú veira sem við erum að glíma við núna — veltur alltaf á þátttöku almennings í þeim aðgerðum sem boðaðar eru.

Herra forseti. Fyrir fimm árum var rætt hér í þessum sal breytt öryggishugtak í tengslum við mótun laga um þjóðaröryggisstefnu. Þetta breytta hugtak færði okkur frá því að líta aðeins á hernaðarógn sem áhættuþátt og yfir í það að líta til hnattrænna og samfélagslegra áhættuþátta í auknum mæli. Við lestur álitsgerðar Páls Hreinssonar læðist að manni sú hugsun að þetta breytta öryggishugtak hafi ekki náð að seytla út í allt stjórnkerfið. Við erum enn þá með sóttvarnalög að uppistöðu til frá 1997 sem uppfylltu vel þá kröfu sem gerð var til lagasetningar á þeim tíma en er löngu kominn tími á að uppfæra. Sóttvarnir eins og við höfum upplifað þær á síðustu mánuðum eru grundvallaröryggisatriði þegar kemur að lífi og heilsu þjóðar. Þess vegna hljótum við að fagna þeirri endurskoðun sóttvarnalaga sem er boðuð og býsna tímabær. Jafnframt verð ég að lýsa ánægju með það sem kom fram hjá hæstv. forsætisráðherra,

að það mat sem var lagt á hvaða alþjóðasamninga ætti að setja í forgang varðandi birtingu og hvaða ekki ekki byggði mögulega á úreltu öryggishugtaki meðal annars. Það var ákveðið að birta ekki alþjóðaheilbrigðisreglugerðina sem þó er byggt á í sóttvarnalögum. Fyrir vikið standa þau lög veikari fótum en ella. Hvað vitum við um hina 299 samningana sem bíða óbirtir, nema þar leynist aðrir eins samningar sem skipta mikilvæg lög einhverju miklu máli. Hér hefur verið rætt hvernig kröfur á stjórnvöld breytast eftir því sem líður á baráttuna við kórónuveiruna. Þegar neyðarástandið er orðið að varanlegu ástandi er eðlilegt, þegar fordæmalausu tímarnir eiga sér allt í einu fordæmi í vorinu, að stjórnvöld temji sér t.d. að senda skýrari skilaboð út í samfélagið.

eða að leggja fram reglugerðir sem eru skýrari og binda hegðunina ögn betur. Óbindandi tilmælin eru vægari úrræði og að því leyti betri en þau eru líka óljósari og þau verða enn óljósari þegar myndast svokallað misræmi á milli tillagna sóttvarnalæknis og reglugerðar heilbrigðisráðherra, eins og kom fram á upplýsingafundi í hádeginu varðandi lokun eða opnun líkamsræktarstöðva. Þetta misræmi hefur bein áhrif. Hvort á almenningur að hlusta á sóttvarnalækni eða ráðherra, sem er æðra sett stjórnvald en tekur ákvörðun út frá tilmælum hans? Þetta veldur því að á morgun ætla líkamsræktarstöðvar að opna. Ungmennafélag Íslands veit ekkert hvað það á að gera. Almenningur þarf skýrari skilaboð til að geta sinnt þeim sóttvörnum sem almenningur vill sinna.

og lögspekinga til að fara yfir það sem liðið er og það sem er í gangi núna í þessum faraldri sem við stöndum í miðjum, auk þess að horfa til framtíðar.

líkamsræktarstöðvar aftur á morgun. Það eru líka þau atriði í þessum ráðstöfunum sem skerða athafnafrelsi og skerða frelsi einstaklinga og rekstraraðila sem menn hafa verið hugsandi yfir.

Það hefur verið á einhverjum tímapunkti í þessum faraldri, eins og menn vita, gerður greinarmunur á rekstri veitingastaða og bara,

væri fram undan hefði Alþingi komið ítrekað saman og afgreitt lög innan sólarhrings. Í þetta skipti erum við að fást við vandamál sem ógnar Því er spurningin: Hvers vegna tökum við þetta ekki fyrir strax? Ég fagna að vísu því sem kom fram í máli hæstv. heilbrigðisráðherra um

að það bæri að koma fram með lög strax og styrkja þennan grunn strax og gera skýrari þau skilaboð sem koma frá stjórnvöldum á hverjum tíma. Og við skulum aðgæta það, herra forseti, að nú í dag eru um 3.000 manns í

að réttindum þessa fólks, má segja, þannig að full þörf er á því nú að taka af öll tvímæli með því að styrkja lagagrunn sóttvarnalaga hvað þetta varðar.

með það að koma fram með lagabreytingu á sóttvarnalögum heldur geri það nú þegar. Ég er alveg sannfærður um að ég tala fyrir hönd allra sem hér eru inni að menn myndu afgreiða þau lög eins fljótt og vel og hægt væri. Það hefur náttúrlega komið fram í þessum faraldri, eins og ég hef sagt áður, að ríkisstjórn Íslands er heppin að einu leyti. Hún er heppin með stjórnarandstöðu vegna þess að stjórnarandstaðan núverandi hefur sýnt mikla ábyrgð og ekki verið að þvælast fyrir, eins og maður segir, góðum málum sem komið hafa frá ríkisstjórninni

Þetta er ástand. Það bitnar illa á gömlu fólki og langveiku og ástvinum þess sem fá ekki að koma og halda í höndina á því til þess að gefa því samband við veruleikann og eigið líf. bitnar illa á ungu fólki sem fær ekki þá næringu sem samveran ein getur gefið, hangsið og skoðanaskiptin og straumarnir milli fólks sem stíflast alltaf fyrst á fjarfundunum í tölvunni. Það bitnar á börnunum, á kennurunum, á tómstundafulltrúunum, umönnunarstéttunum, þjónustustéttunum, öllum þeim sem starfa með fólki. Verðmæti eyðileggjast, rekstur fer í þrot, fólk missir sitt. Það bitnar á okkur öllum vegna þess að við erum félagsverur. Við erum háð mannlegu samneyti, að geta setið saman, skipst á sögum og skoðunum, snert, faðmað og orkað hvert á annað á þann hátt sem er ekki hægt í fjarfundarbúnaði. Þetta er ástand sem bitnar á samfélaginu öllu og það er eðlilegt að það komi upp urgur og fólk spyrji: Þarf þetta að vera svona? Eru ekki til aðrar leiðir til að fást við faraldurinn? Það er eðlileg umræða, og raunar forsenda fyrir því að ákvarðanir séu vel ígrundaðar, að tekist sé á um hugmyndir og leiðir. En við komumst því miður ekki fram hjá því, virðulegi forseti, að veiran er smitandi og hún sést ekki. Það sést ekki hver er smitandi og hver ekki. Og það sem meira er: Fólk smitar mest fyrstu tvo dagana sem það er með veiruna og er um leið einkennalaust. Hér er verið að fást við faraldur og það er ekki hægt að segja til um það fyrir fram hver sleppur með smákvef og hver þarf að berjast fyrir lífi sínu, fara í öndunarvél, jafnvel deyja,

nafn, berjast fyrir óskoruðum rétti manna til að smita aðra. Um þá baráttu nægir að vitna til Johns Stuarts Mills og grundvallarrits hans um frelsið þar sem er margítrekað að frelsi eins sé bundið við það sem ekki skaðar aðra. Við tölum oft um frelsi til, frelsi til að gera og frelsi til að vera. En það má ekki gleyma því að það er líka um að ræða frelsi undan einhverju, t.d. frelsi undan háska. Við erum hér að fjalla um ráðstafanir sem samfélagið grípur til í því skyni að koma í veg fyrir að sýktur einstaklingur smiti aðra af veiru sem getur dregið til dauða. Þar er líka um að ræða ráðstafanir sem hver og einn ábyrgur einstaklingur grípur til í því skyni að vernda sig og aðra. Þar á ekki að þurfa lagafyrirmæli

faraldri sem leiðir til dauðsfalla fjölda manns og neyðarástands á spítölum landsins. Af álitsgerðinni má ráða að þessar heimildir séu fyrir hendi og þær séu ótvíræðar. má líka ráða að meðalhófsreglu hafi verið beitt, að valin hafi verið úrræði sem virka, eru eins væg og hugsast má og þeim verið beitt á eins vægan hátt og mögulegt er. Páll endar álitsgerð sína á að koma með nokkrar ábendingar um það hvernig styrkja megi lagagrundvöllinn í þessum málum. Þess hlýtur að mega vænta að stjórnvöld bregðist við þeim ábendingum hratt og vel. Þar má nefna sérstaklega að látið hefur verið undir höfuð leggjast að birta í Stjórnartíðindum þá alþjóðaheilbrigðisreglugerð sem er vísað til í lögskýringargögnum við sóttvarnalög, sem er neyðarleg handvömm. Hitt, hvort skuli tala um sóttkví, afkví eða kví kví, er ekki frágangssök.

þó að ég og flokkssystkini mín séum vissulega ósátt við ýmislegt í því hvernig stjórnvöld hafa síðan haldið á málum þegar kemur að atvinnumálum og efnahagslífi. Ég tel að ef til enn vægari aðgerða hefði verið gripið, eins og sumir telja æskilegt, hefðu ekki bara fleiri sýkst og veikst og jafnvel dáið heldur hefðu ráðamenn brugðist skyldu sinni og væru jafnvel skaðabótaskyldir. Ég tel það ekki hlutverk Alþingis að hlutast til um ákvarðanir um það hvort megi fara í sund eða golf en að til kasta Alþingis hljóti að koma þar sem þarf að bæta úr þeim ágöllum sem Páll Hreinsson hefur bent á. Og því fyrr, því betra. Ég hef borið og ber áfram traust til þeirra þriggja sem hafa staðið í eldlínunni í faraldrinum og standa enn.

en þær umræður hafa þó einskorðast við efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við þær aðgerðir sem gripið hefur verið til, sóttvarnaaðgerða og annarra aðgerða vegna óhjákvæmilegra aðstæðna hjá heimilum og fyrirtækjum í landinu vegna þess faraldurs. Sóttvarnaaðgerðirnar sjálfar hafa ekki verið hér til umræðu og er álit Páls Hreinssonar, sem hér liggur fyrir og er til umræðu, í sjálfu sér ágætisútgangspunktur fyrir umræðu hér á þinginu

Eins og fram hefur komið, og kemur fram í áliti Páls Hreinssonar, hafa bæði framkvæmdarvaldið og Alþingi skyldu til að bregðast við þegar stórfelld hætta steðjar að lífi og heilsu borgaranna. Það er auðvitað þannig að það er óhjákvæmilegt að stjórnvöld standi framar, standi málinu nær, þegar að frumkvæði kemur og bregðast þarf fljótt við. Þótt slíkar aðgerðir stjórnvalda, eins og margoft hefur komið fram hér í umræðum, þurfi að standast mat í ljósi jafnræðisreglna og meðalhófs er það ótvírætt að stjórnvöld hafa nokkuð rúmt mat á vikmörkum við mat á jafnvægi milli þessara reglna og þá sérstaklega í upphafi. En nú eru liðnir átta mánuðir frá fyrsta smiti og fyrstu aðgerðum og þá er óhjákvæmilegt að Alþingi láti málið til sín taka.

hans í þessum efnum. Ég byrja kannski á að nefna það sem gjarnan var nefnt í upphafi þessa faraldurs, og mér fannst ég greina í máli einhverra hv. þingmanna hér, að mikilvægt sé að fylgja ráðum sérfræðinga. Þannig var því haldið fram í upphafi og lengi vel framan af að það væri í raun ekki hlutverk stjórnmálamanna að hafa skoðanir á sóttvarnaaðgerðum eða aðgerðum í þessum faraldri.

heldur hafa verið uppi margar skoðanir og mismunandi áherslur þeirra á hvaða leiðir ætti að fara til að kveða niður þessa veiru. Í öðru lagi vaknar sú spurning líka upp að hve miklu leyti leitað hafi verið til sérfræðinga á öðrum sviðum

Ef þetta ætti að vera leiðarljós í öllum uppákomum sem að þjóðfélögum steðja, hvort sem það er á heilbrigðissviði eða öðru, að fylgja ráðum sérfræðinganna, væri um grundvallarbreytingu á stjórnskipaninni að ræða. Og það hefur enginn lagt til slíka breytingu á stjórnskipaninni.

Sóttvarnalæknir hefur ekki heimild til að setja reglur eða mæla fyrir um opinberar sóttvarnaráðstafanir og þetta nefni ég í ljósi tilmæla sem sóttvarnalæknir gaf út fyrir tveimur vikum og vörðuðu m.a. Íþróttasamband Íslands.

og hefur réttaráhrif og lagalega þýðingu í þessu. En þetta olli nokkurri upplýsingaóreiðu, myndi ég halda, og ég hvet stjórnvöld til að skýra þetta allt saman betur. Páll bendir líka á að reglugerð alþjóðasambandsins frá 2007 hafi ekki verið birt í Stjórnartíðindum og þannig sé ekki hægt að vísa til hennar sem lagastoðar fyrir aðgerðum á landamærum en þessi reglugerð kveður á um almenn úrræði sóttvarnalæknis gagnvart ferðamönnum þegar upp koma smitnæm tilvik á landamærum. takmarkar til hvaða sóttvarnaráðstafana aðildarþjóðir mega grípa við sóttvarnir sínar á landamærum. Tvöföld skimun á landamærum með sóttkví á milli er ekki meðal þeirra aðgerða sem kveðið er á um sem heimila sóttvarnaaðgerð á landamærum. Það eru hins vegar undanþáguákvæði til staðar í þessari reglugerð með ákveðnum skilyrðum. Það er reyndar áhugavert í ljósi álits Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá 8. október sl., sem ég ætla að fara aðeins yfir síðar, er lýtur að aðgerðum á landamærum.

og rannsaki virkni ráðstafana og það tjón sem aðgerðir hafa valdið. Dómar eru þessa dagana að falla erlendis um það að aðgerðir standist ekki ekki lögmætisregluna eða meðalhóf í þessum efnum. Ég nefni dæmi frá Frakklandi þar sem reglur um takmarkaðan afgreiðslutíma veitingastaða þóttu ekki standast lögmætisreglur og annað. Í Þýskalandi þótti ekki standast ferðabann innan landsins síðustu páska.

En rannsóknarteymi vísindamanna frá Háskóla Íslands og embætti landlæknis og Landspítalans hafa frá því í vor fylgst með faraldrinum og birt spálíkön um þróun hans. Á heimasíðunni covid.hi.is

— vaknar óneitanlega upp sú spurning hvort einstaklingsbundnum sóttvörnum hafi verið gefið nægt svigrúm til að skila sér áður en gripið var til takmarkana af hálfu yfirvalda. Ég tek sem dæmi aðgerðina 24. mars. Þannig virðist smitkúrfan vera að beygja af leið og smitstuðull vera farinn að lækka þegar gripið var til herts samkomubanns 24. mars og líka Látum vera með 24. mars, það var í upphafi faraldursins, en 19. ágúst var tekin upp tvöföld skimun með sóttkví á milli á landamærunum sem lokaði þeim í raun alveg. Þessi lokun var þvert á fyrri yfirlýsingar sóttvarnayfirvalda um að þegar

Þar er vikið að skimun ferðamanna á landamærum og þar segir, með leyfi forseta, í lauslegri þýðingu: Það er engin ákjósanleg leið til að koma í veg fyrir að SARS-veiran berist yfir landamæri. Einu gildir hversu vasklega er gengið fram við skimanir

hefur verið gefið færi á andsvörum. Ég vil hvetja til þess að forsætisnefnd taki það til skoðunar að hér verði útbúinn sérstakur vettvangur fyrir þingmenn til að ræða þessi mál með reglulegum hætti og eiga milliliðalaust samtal við sóttvarnayfirvöld, ef það á að vera þannig áfram að menn hlíti þeirra tilmælum í einu og öllu.

á tölum við mikið um eflingu og verndun borgararéttinda, að standa þurfi vörð um núverandi réttindi og gæta þess að þau séu ekki skert. Píratar telja að borgararéttindi tilheyri einstaklingum og að réttur hvers og eins sé jafn sterkur. Það eru ótal sögulegar ástæður fyrir því að mikilvægi borgararéttinda er það sem það er. Við krefjandi aðstæður í samfélaginu sem kalla á afgerandi aðgerðir af hálfu stjórnvalda þarf að huga að ýmsu. Valdi fylgir ábyrgð. Í upphafi árs stóðum við í fyrsta skipti í langan tíma frammi fyrir farsótt sem hefði getað kostað hundruð eða jafnvel þúsundir lífið miðað við fyrstu spár. Hún kallaði á harðar aðgerðir af hálfu stjórnvalda til að standa vörð um líf og heilsu landsmanna. Um var að ræða aðgerðir sem skertu frelsi borgaranna með mjög afgerandi hætti. Sum misstu aðgang að þjónustu sem þau reiða sig á. Sum þurftu að loka fyrirtækjum sínum og misstu atvinnuna. Sum gátu ekki heimsótt ástvini sína. Fresta þurfti brúðkaupum og halda þurfti jarðarfarir fyrir lokuðum dyrum í beinu streymi. Einungis þeir sem hafa þá reynslu að hafa þurft að sækja jarðarfarir í þessu ástandi geta sagt hversu slæmt það er,

Það verður að leggja mat á þau réttindi sem skerðast og þá hagsmuni sem verið er að vernda með skerðingunni. Gæta stjórnvöld meðalhófs í ákvarðanatöku? Það verður að passa að eitt gangi yfir alla. Gæta stjórnvöld jafnræðis í ákvarðanatöku? Það verður að passa að brjóta ekki mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar þegar ákveðið er að skerða réttindi fólks. Við verðum að spyrja hvort skerðingarnar rúmist innan stjórnarskrárinnar. Og síðast en ekki síst verður að rökstyðja vel og ítarlega allar ákvarðanir stjórnvalda. Það er engin leið að vita hvort passað hefur verið upp á þessa hluti ef við fáum ekki nógu góðan rökstuðning frá stjórnvöldum þegar þau taka ákvarðanir sínar. Við verðum að vita hvaða forsendur liggja að baki ákvarðanatökunni. Hvað réð því t.d. að samkomubannið miðaðist við 20 manns en ekki 50? Hvernig komust stjórnvöld að niðurstöðu um hvernig starfi leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla yrði háttað? Hvað með háskólann? Hver voru andstæðu sjónarmiðin og hvers vegna var þeim hafnað? Svörin eiga að vera til þó að okkur finnist þau jafnvel augljós. Þetta eru hlutirnir sem þurfa að liggja fyrir þegar stjórnvöld tilkynna okkur um nýjar sóttvarnaráðstafanir.

Í þriðja lagi styrkir það eftirlit með aðgerðum. Ef rökstuðningur liggur fyrir er auðveldara fyrir þingið og almenning að hafa eftirlit með því að réttindi borgaranna séu ekki skert umfram það sem efni er til. Ef rökstuðningurinn er óskýr vakna fleiri spurningar og meiri efasemdir verða um ákvarðanir stjórnvalda. Það hefur því miður stundum verið misbrestur á því að rökstuðningurinn fyrir aðgerðunum sé skýr. Að sumu leyti skiljanlega því að aðstæður eru eins og þær eru. En þegar kemur að afgerandi aðgerðum verður að vera afgerandi krafa um að forsendur og rökstuðningur liggi fyrir.

minnisblaði sóttvarnalæknis, sem sent var við upphaf þriðju bylgju faraldursins í ágúst, var að finna talsvert ítarlega yfirferð yfir mögulegar aðgerðir í stað þess að lagðar væru til tilteknar aðgerðir. Þetta er allt þróast í rétta átt, að því er virðist, en krafan er sú sama. Hvað varðar baráttuna gegn Covid-19 er enn langt í land. Við munum mögulega búa við einhvers konar sóttvarnaaðgerðir jafnvel í ár í viðbót. Við verðum að gæta að því að standa vörð um samstöðu um aðgerðir því að langvarandi takmarkanir á frelsi einstaklinga hafa óumflýjanlega í för með sér mikla þreytu, hún er kölluð faraldursþreyta og er þekkt. Það getur leitt til þess að aðgerðirnar hætti að skila árangri og að í framhaldinu sé þá gripið til enn harðari aðgerða. Það er vítahringur sem við viljum ekki festast í.

og vel rökstuddar þannig að réttindi einstaklinga og frelsi þeirra sé ekki skert meira en þarf til að ná tilætluðum árangri í sóttvörnum til að standa vörð um líf og heilsu almennings.

Virðulegi forseti. Ég hef þá trú núna í þeirri stöðu sem við erum, og kannski líka almennt séð, að framfarir í okkar annars góða samfélagi, og sérstaklega hvernig við komum okkur út úr þessum veirutíma, séu í beinu samhengi við það hvernig við náum að viðhalda samstöðu þjóðarinnar. Við verðum að gera allt til að koma í veg fyrir að það skapist tortryggni. Það þýðir að við þurfum gagnsæi, við þurfum samtal, við þurfum skýrt upplýsingaflæði af hálfu stjórnvalda og ekki síst af hálfu ríkisstjórnarinnar sem ber hina lýðræðislegu ábyrgð.

er svo mikilvægur í þessu öllu saman. Ég er sannfærð um að samtalið hér inni en líka samtal okkar, samtal ríkisstjórnar, samtal þings, við þjóðina skipti máli til þess að reyna að útskýra hvaða leiðir á að fara og er verið að fara.

að undirstrika traust okkar til sóttvarnayfirvalda og þeirra yfirlýsinga sem þau gáfu strax í byrjun. Er ég með því að segja að ég sé sammála öllu? Nei, ekkert endilega, en það skiptir máli að þau viti að þau hafi stuðning. Við skulum hafa það hugfast að í upphafi voru það ekki hinir

að einhverju leyti ákveðna örvinglun innan ákveðinna stjórnarflokka eins og Sjálfstæðisflokksins varðandi þá þróun sem nú er. Það má að mörgu leyti taka undir ákveðnar áhyggjur.

Það er alveg ljóst að ríkisstjórnin hefur víðtækar heimildir og hún ber líka mikla ábyrgð. Hún hefur ekki bara rétt til að hafa þessar heimildir, hún ber líka víðtæka og mikla ábyrgð á að bregðast við. Ég held að hún hafi reynt að gera það eftir bestu getu. Auðvitað verða mistök og sagan mun sýna að það voru gerð mistök. En það er betra að taka ákvarðanir þó að þær hafi í för með sér einhver mistök heldur en ekki.

að við getum ekki gagnrýnt. Mér fannst miður að eftir sumarið, eftir sex mánuði frá því að veiran kom upp, þegar ég og fleiri í stjórnarandstöðunni bentum vinsamlega á að ríkisstjórnin hefði mátt nýta tímann í sumar aðeins betur

auðvitað allt saman háð ákveðinni óvissu. En það hlýtur að vera þannig að þegar líður á veiruna og það líður á þennan tíma og upplýsingarnar verða meiri þá séu gerðar ríkari kröfur til ríkisstjórnarinnar

einu leyti í viðbót að gagnrýna ríkisstjórnina þótt ég segi líka að margt er mjög vel gert, ekki síst hvernig ákveðin úrræði hafa verið sett fram af hálfu sóttvarnayfirvalda þó að

að byggja þyrfti betur undir valdheimildir í sóttvarnalögum. Og það undrar mig sérstaklega, virðulegur forseti, að við séum ekki þegar byrjuð að ræða þær breytingar, þær mikilvægu breytingar, sem byggja einmitt undir heimildir ráðherra til að stíga drastískt inn í líf og störf fólks alla jafnan.

Forseti. Við erum að ræða risastór mál, það er ekki alltaf sem við erum að ræða svona stór mál í þessum sal.

hvort ákvarðanir þeirra gangi á rétt borgaranna. Fyrir mér er þetta ekki tíminn fyrir uppnefni og ódýr skot

einn helsta sérfræðing okkar í þessum málum, Pál Hreinsson, til að vinna þá úttekt sem við ræðum hér. Það hefði að sjálfsögðu ekki verið gert ef fólk hefði ekki verið að vega það og meta.

þingmaður númer ég veit ekki hvað til að nota það orð — stöðu að taka gríðarlega erfiðar ákvarðanir sem snerta líf og heilsu en ganga mögulega eitthvað á rétt borgaranna.

hæstv. ríkisstjórn hafa haft varann á sér hvað þetta varðar. Því að um hvað snýst þetta á endanum? Þetta snýst um að finna þessa línu. Hvernig getum við tekið þessar ákvarðanir þar sem frumkvæðisskyldunni til að vernda líf og heilsu manna er sinnt án þess að ganga of langt?

Stóra myndin er sú að það þurfti að finna þessa línu á milli þess annars vegar að vernda líf og heilsu og hins vegar að ganga ekki um of á réttinn. Greinargerðin sýnir að það hefur tekist.

um hvað má betur fara í lögunum og sérstaklega hvað varðar skýrleika lagaheimilda sem stjórnvöld byggja á. Mikilvægt er að stjórnvöld byggi á skýrum og afdráttarlausum lagaákvæðum sem eru í fullu samræmi við ákvæði í stjórnarskrá þegar takmarkanir eru settar á frelsi og athafnir borgaranna, eins og gert hefur verið undanfarna mánuði. Herra forseti. Áður en lengra er haldið vil ég þakka fyrir þessa umræðu. Það er mjög mikilvægt að stjórnmálin fái vettvang hér á löggjafarþinginu til að taka til umræðu aðgerðir stjórnvalda sem ganga út á að hefta atvinnufrelsi og einstaklingsfrelsi almennt í landinu og ganga á og takmarka þau borgaralegu réttindi sem við höfum um langt skeið talið bæði sjálfsögð og eðlileg. Slíkar takmarkanir á frelsi íbúa í lýðræðisþjóðfélagi eiga aldrei og mega aldrei vera sjálfsagðar eða sjálfvirkar og eiga að sæta eðlilegri gagnrýni. Og sú gagnrýni verður að fá að heyrast. Þess vegna fagna ég þessari umræðu. Herra forseti. Síðan Covid-19 faraldurinn kvaddi dyra mannkyns hefur heimurinn tekið miklum breytingum og er ótrúlegt til þess að hugsa að fyrir aðeins ári höfðum við aldrei heyrt minnst á þennan sjúkdóm. Veröldin hefur á einu ári breyst meira og hraðar en nokkur dæmi eru um ef frá eru skildir tímar heimsstyrjaldanna. Öll lönd í veröldinni eru í svipuðum sporum hvað baráttuna varðar.

er til að stjórnvöld bregðist við, sérstaklega til að verja viðkvæma hópa. Margir hafa bent á að tjón af völdum aðgerða geti verið mun meira en tjón af völdum sjúkdómsins og rétt er að hlusta gaumgæfilega á slíkar ábendingar. Enginn vill að lækningin sé verri en sjúkdómurinn. Því verður á hverjum tíma að fara fram mat á þeim ráðstöfunum sem stjórnvöld ætla að grípa til sem takmarka frelsi þegnanna. Það mat getur einnig breyst með tímanum eftir því sem áhrif aðgerðanna á samfélagið verða alvarlegri. Svo virðist sem við séum að sjá sýnilegan árangur í baráttu okkar við veiruna nú í þriðju bylgju — ég varð eiginlega aldrei var við þessa aðra bylgju — en það er aldrei á vísan að róa því að útbreiðsla hennar víða erlendis virðist ekkert vera í rénum.

Hvað sem öðru líður, herra forseti, er ástandið svipað í löndunum í kringum okkur og ráðstafanir nágrannalanda með svipuðu sniði og hér. Ferðamennska getur ekki hafist að neinu marki fyrr en ástandið lagast í næsta nágrenni við okkur eða viðhorf til ferðatakmarkana breytist af orsökum sem við sjáum ekki fyrir núna. Herra forseti. Til bjargar lífi og heilsu er sjálfsagt að grípa til aðgerða sem eru í samræmi við hættuna sem steðjar að, að ráði bestu sérfræðinga. Viðbrögðin verða þó oft umdeilanleg og sérstaklega nú þegar tíminn líður og lengra líður frá upphafi faraldursins. Mikilvægt er að allar þær reglur sem settar eru séu skýrar og án allra undantekninga, eins og nokkur kostur er. Það er mjög til að draga úr árangri og tiltrú ef undantekningar eru of margar og of flóknar. Mikilvægt er að reglurnar séu skýrar svo að fólki sé ljóst til hvers er ætlast af því. Skýrleiki dvínar mjög ef verið er að hringla í reglunum, þeim breytt oft og ef regla er afnumin og svo sett fljótlega aftur á. Tiltrú almennings á aðgerðum er frumskilyrði fyrir góðum árangri í baráttunni við veiruna því að ef hún glatast verður ekki við neitt ráðið. Herra forseti. Krafan er að stjórnvöld séu reiðubúin til að taka áfram umræðuna um viðbrögð við þessari vá. Þá verður að gera þá kröfu að öll fyrirmæli og reglur stjórnvalda byggist á skýrum heimildum í lögum. Þvingunarráðstafanir stjórnvalda verða þannig, hvað allar takmarkanir á athafnafrelsi íbúa varðar, að byggjast á sjálfstæðum, skýrum og afdráttarlausum lagaheimildum.

náum að tala saman um svona mikilvægar aðgerðir eins og sóttvarnaráðstafanir hafa verið. Já, sitt sýnist hverjum. Allt of mikið lokað. Allt of lítið lokað. Stjórnvöld verða að gera meira. Nei, stjórnvöld eru að gera allt of mikið. Það er ekkert að marka þetta þríeyki, Kára Stefánsson eða ríkisstjórnina. Það verður að hlusta meira á þríeykið, Kára Stefánsson og ríkisstjórnina. Öll erum við með þetta allt á hreinu eða sum hver, a.m.k. Við hljótum þó að vera sammála um það eitt að við áttum alls ekki von á þessu ástandi. Við vorum alls ekki undirbúin og það var enginn með fastmótaða áætlun um hvernig ætti að bregðast við svona faraldri. Þetta er algjörlega ófyrirséð veira sem lýtur engum lögmálum nema sínum eigin. Jú, jú, faraldsfræðingar geta spáð fyrir um hvað geti mögulega gerst en þó ekki nema að því marki að mögulega komi önnur bylgja og mögulega komi þriðja bylgja. Svo sitjum við heima og spyrjum hvert annað: Erum við í þessari annarri bylgju eða kannski þeirri þriðju? Auðvitað er þetta ástand fullkomlega óþolandi og óboðlegt, íþyngjandi og lífshættulegt, hvort tveggja vegna beinna afleiðinga af kórunuveirunni sem dregið hefur milljónir til dauða og vegna óbeinna afleiðinga af faraldrinum og afleiðingum hans. Hér hefur mikið verið rætt um einmitt þessar afleiðingar, um einmanaleika, fjárhagslegt hrun. Ég hef áður í umræðunni um þetta ástand og þær sóttvarnareglur sem nú ríkja lýst áhyggjum yfir því þegar reglusetning stjórnvalda verður óskýr og þegar hún verður ómarkviss og í raun óskiljanleg. Hvers vegna taka stjórnvöld ákvörðun um að fara ekki að tilmælum sóttvarnalæknis sem lagði til að líkamsræktarstöðvar yrðu lokaðar áfram núna í þriðju bylgju? Hvers vegna er lagt til að íþróttalið í Keflavík, Selfossi og í Borgarnesi megi æfa, óháð búsetu liðsmanna, en ekki íþróttalið í Reykjavík, Hafnarfirði og Garðabæ? Hvenær er tveggja metra reglan um fjarlægð milli fólks regla og hvenær bara tilmæli og hverjir þurfa að fylgja þessari reglu eða tilmælum? Eiga þingmenn að sleppa því á þessum tímum, þegar óskað er eftir því að fólk haldi sig heima, heima, að þvælast um kjördæmi sín til að heimsækja mögulega kjósendur? Allt þetta, herra forseti, býr til glundroða og/eða pirring í samfélaginu og það er það í rauninni sem ég hef m.a. áhyggjur af. En það er samt ekki það sem ég ætlaði að ræða hér í þessari ræðu. Ég ætlaði að tala um lög og valdheimildir, réttarheimildir, hvenær þær eru gildar og hvað þarf að gera til að svo sé.

með hliðsjón af skráðum og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar og mannréttindaákvæðum í stjórnarskrá og alþjóðasamningum. Stærsta álitaefnið sem á hefur verið bent, hvort tveggja í álitsgerð Páls Hreinssonar dómara sem og m.a. hjá Bjarna Má Magnússyni lagaprófessor, er að alþjóðaheilbrigðisreglugerðin, sem vísað er til í 13., 14. og 17. gr. sóttvarnalaga sem varðar sóttvarnaráðstafanir vegna hættu á farsóttum til eða frá Íslandi, hefur ekki verið birt í C-deild Stjórnartíðinda eins og skylt er að gera.

beita. Birtingin skiptir máli þegar við ætlum að beita reglum gagnvart almenningi. Stjórnvöld þurfa að fara að reglunum við gildistöku en í rauninni almenningur ekki. Þarna erum við komin í ákveðið öngstræti. Óbirt fyrirmæli binda stjórnvöld en ekki almenning. Þannig virðist blasa við að sé til staðar vilji hjá einhverjum til að láta reyna á lögmæti sóttvarnaaðgerða stjórnvalda er hætta á að slíkur skortur á formfestu af hálfu stjórnvalda, þ.e. skortur á birtingu umræddrar reglugerðar, verði notaður þeim í hag sem á einhvern hátt er ósáttur við aðgerðirnar eða telur sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tapi vegna beinna aðgerða stjórnvalda. Birting í C-deild Stjórnartíðinda er ekki valkvæð. Það ber að birta og alger handvömm að hafa ekki sinnt því. Herra forseti. Í lokin vil ég benda á eitt sem virðist einnig hafa gleymst en það varðar tilkynningar stjórnvalda til aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins samkvæmt 15. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu. Í þeirri grein kemur skýrt fram að aðildarríki geti takmarkað grundvallarréttindi íbúa vegna almenns neyðarástands sem ógni tilveru þjóðarinnar, eins og nú er og er óumdeilt að er. Íslenskum stjórnvöldum ber að tilkynna þegar farið er í ráðstafanir sem skerða slíkan grundvallarrétt

á að sýna hvað í honum býr með því að gripið hefði verið til sóttvarnaaðgerða á þeim tíma í ferli þessarar veiru, útbreiðslu veirunnar, þegar útbreiðslan virtist vera á niðurleið.

En það hefur því miður ekki gengið eftir heldur var þvert á móti gripið til hertra aðgerða aftur 18. september. Þegar maður skoðar ferilinn á einhverjum gröfum þá sést mjög vel að á þeim tíma var smitstuðullinn einnig kominn yfir hæsta toppinn

er kannski ekki leyft að koma nægilega fram. Nú síðast var gripið til hertra aðgerða 7. október sem hafa núna verið framlengdar í dag að miklu leyti fram í nóvember Og þegar litið er aftur á þessi ágætu gögn, sem okkar fína vísindafólk setur fram, þá sést líka að 7. október var smitstuðullinn einnig kominn yfir hæsta toppinn. Með sömu rökum Með sömu rökum bendi ég á að það tekur eina til tvær vikur fyrir aðgerðirnar að skila sér í færri smitum. Það hefði verið áhugavert 7. október að sjá hvernig þróunin hefði orðið ef menn hefðu leyft aukinni aðgæslu almennings og einstaklingsbundnum sóttvörnum að skila sér áður en gripið var til þessara aðgerða. En þá segja menn: En hvað með spítalann og álagið þar? Þá er því til að svara að sóttvarnayfirvöld óskuðu eftir mati Landspítalans á getu hans til að bregðast við þeirri stöðu sem þá var uppi og þeim smitum sem gögnin sýndu þá og þróunin var þá. þá. Svaraði Landspítalinn því til að hann væri fullvel fær um að ráða við það álag sem í stefndi. En þrátt fyrir þetta var gripið til þessara hörðu aðgerða 7. október. Ég velti þessu upp mér finnst þetta skipta máli þegar menn standa frammi fyrir því að meta árangur af aðgerðum. Ég held að það sé löngu tímabært núna að menn skoði þetta með gagnrýnum hætti. Það er sjálfsagt að sum af þessum álitaefnum sem ég hef nefnt eru auðvitað greinilegri eftir á, ég vil halda því til haga. En nú liggur hins vegar fyrir að við höfum ágæta sögu yfir þessar aðgerðir. Ég vil aðeins að lokum nefna sem

Og þetta eru harðar aðgerðir. Mér hefur fundist í umræðunni svolítið bera á því að menn telji að þetta séu léttvægar aðgerðir, séu bara aðgerðir sem lúti að ungu fólki sem ekki mega fara á böll áfram eða í sund. En þótt það væri

Þannig að það má ekki gera lítið úr því að þessar aðgerðir eru harðar. Það er reyndar enn þann dag í dag, ef marka má fréttir, nokkuð óljóst til hvaða aðgerða verður gripið á morgun. á morgun. Reglugerðin sem birt hefur verið virðist vera eitthvað óljós um það eða a.m.k. eru fréttir af því að menn telji það vera hvaða reglur gildi. En eins og ég nefndi í fyrri ræðu minni er það auðvitað reglugerðin sem gildir en ekki minnisblað stjórnvalda. Þó að það stjórnvald sé hið virðulega embætti sóttvarnalæknis þá er það reglugerð ráðherra sem gildir.

En allt að einu er síðan ákvæði til bráðabirgða í þessari reglugerð þar sem tiltekin eru atriði sem beinast að höfuðborgarsvæðinu. Það er ljóst af þessu bráðabirgðaákvæði að það er ýmis starfsemi sem verður áfram ekki heimil; hárgreiðslustofur, nuddstofur, húðsnyrtistofur, hundasnyrtistofur af einhverjum ástæðum, það kunna að vera einhver mjög

að vera aðeins skýrara. Mér hefur fundist bera á nokkurri upplýsingaóreiðu af hálfu stjórnvalda, það hryggir mig að þurfa að segja það en það er einhver óreiða á upplýsingunum og skýrleika reglna sem í gildi eru. eru. Þrátt fyrir allar þessar fínu gáttir, rafrænu gáttir og vefsíður, sem menn hafa verið að hampa hér á undanförnum misserum, held ég að stjórnvöld gætu gert miklu betur í því að koma þessum skilaboðum á framfæri. Að lokum vil ég segja þetta.

Það gekk svo ljómandi vel og það liggur fyrir að það er ekki vandamál í dag. Spítalinn hefur verið fullfær um að takast á við þau veikindi sem upp hafa komið alveg frá upphafi þótt að sjálfsögðu hafi kannski verið meira álag á sumum tímum.

svo er nýtt sjónarmið núna að bæla veiruna, er það kallað, jafnvel að eyða henni allri þrátt fyrir að menn hafi margoft ítrekað að veirunni verður ekki eytt hérna á Íslandi. Um leið og öllum aðgerðum verður létt, segjum að það verði nú í nóvember, þá má öllum vera ljóst að smitum mun fjölga eitthvað. Aðalmarkmiðið hlýtur að vera, eins og ég segi, að spítalinn verði í stakk búinn til að takast á við þessa veiru eins og annað sem á honum dynur. En ég vil ítreka það sem ég sagði í fyrri ræðu líka: Ef það á að vera þannig að gripið verði til aðgerða með þessum hætti ótt og títt, með reglugerðum eða öðru, þá tel ég óhjákvæmilegt að Alþingi láti það sig varða með áþreifanlegri hætti en hingað til.

En ef stjórnvöld ætla að gera eitthvað til að skerða þessi réttindi þurfa þau að fylgja mjög stífum meginreglum stjórnsýslu og stjórnarskrár, og öðrum lögum. Ég ætla að fara yfir hver þessi atriði eru og reyna að gera það svolítið á mannamáli.

er.“ Þetta ákvæði er svo sannarlega í lögum. Ég tel að við höfum farið inn í þennan faraldur með tiltölulega litla þekkingu en við erum að auka hana. Það hefur gengið vel.

og ég tek undir með þeim þingmönnum sem hafa komið inn á það. Ég tek ekki undir með þeim þingmönnum sem hér hafa talað um að að einhverju leyti sé verið að herða sóttvarnaaðgerðir á vitlausum tíma. Ég er engan veginn sammála því. Faraldurinn er í vexti. Í gær voru yfir 400.000 smit á heimsvísu.

og ég tel að við eigum að halda því áfram. En við verðum samt alltaf að muna til hvers við erum að þessu. Við erum að vernda líf og heilsu landsmanna. Það er grundvallarmálið.

Herra forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu, hún er þörf og mikilvæg og ýmislegt

ágætu álitsgerð Páls Hreinssonar. Kastljósið hefur meira verið á efnahagsaðgerðunum, eins og við þekkjum, og því mjög nauðsynlegt að þessi umræða fari hér fram

sem byggja þá oft á tillögum sóttvarnaráðs. Það þarf hins vegar að tryggja að aðgerðirnar séu í samræmi við stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu og þær séu ekki meira íþyngjandi en þörf krefur.

Á upplýsingasíðu sóttvarnayfirvalda hér á landi er ekki að finna neinn rökstuðning fyrir því af hverju frelsissvipting einstaklinga er umtalsvert lengri hér, eins og ég nefndi, en í þeim löndum sem við berum okkur saman við og verður ekki haldið fram að standi okkur að baki læknisfræðilega í þekkingunni, þ.e. Norðurlöndin, síður en svo. Engu að síður erum við að fara þessa leið. Þá vil ég minna á meðalhófsregluna í stjórnsýslulögunum, að stjórnvöld skuli þá aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem stefnt er að, verður ekki náð með öðru eða vægara móti.

Herra forseti. Ég vil þakka fyrir þessa ágætu umræðu sem hér hefur verið og segja það líka að í gegnum þennan faraldur allan frá því í mars finnst mér Alþingi hafa staðið mjög vel undir hlutverki sínu og ábyrgð, þ.e. að ræða einmitt þau mál sem hér hafa verið til umræðu

Ég hef gefið þinginu einar þrjár skýrslur um faraldurinn og sú síðasta var 27. ágúst þar sem ég ræddi sérstaklega um borgaraleg réttindi þó að hv. þingmenn ræddu þau alls ekki mikið á þeim tíma en hefðu meiri áhuga á að ræða efnahagslegar aðgerðir.

Það er alveg rétt, sem hér hefur komið fram hjá mörgum hv. þingmönnum, að frummarkmið og frumskylda stjórnvalda frá upphafi hefur verið að verja líf og heilsu. En við höfum líka alltaf sagt með skýrum hætti að við þurfum að lágmarka samfélagsleg og efnahagsleg áhrif. Einmitt þess vegna höfum við lagt áherslu á skólahald. Það er til að mynda til að draga úr áhrifum á börn en tryggja líka að fólk geti áfram stundað sína vinnu. Sömuleiðis höfum við verið að skoða og vinna greiningar á efnahagslegum áhrifum af sóttvarnaráðstöfunum. Þær eru ekki það eina sem hefur áhrif því að ótti fólks við veiruna hefur auðvitað áhrif á stöðu efnahagsmála.

Þannig að þegar við ræðum hér um mikilvægi þess að gæta meðalhófs í aðgerðum okkar þá þurfum við líka að hafa það í huga að með því getum við jafnvel verið að stuðla að lengra

og Willum Þór Þórsson. Frumvarpið er í sjálfu sér einfalt eins og fram kemur, það er tvær greinar og þar af er gildistökugrein. Með frumvarpinu er lögð til ein breyting á lögum um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti.

Ábendingar hafa komið fram um að atvinnurekendur, sem uppfylla að öðru leyti skilyrði laganna, hafi ekki náð að skila inn umsóknum í tæka tíð vegna hins skamma skilafrests. Með hliðsjón af markmiði laganna um að tryggja atvinnurekendum sem horfa fram á umfangsmikið tekjutap stuðning vegna faraldurs kórónuveiru og aðgerða sem honum tengjast, er lagt til

til greiðslu stuðnings en náðu af einhverjum sökum ekki að skila inn umsókn innan núgildandi frests, gæfist þannig kostur á að fá afgreiðslu á umsókn sinni. Hæstv. forseti. Að lokinni þessari umræðu

Það er ákaflega mikilvægt í þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar, lokunarstyrkjum, uppsagnarstyrkjum og fleira, að gætt sé samræmis og að allir sitji við sama borð. Það er mjög mikilvægt.

Skatturinn hefur skilað þeim verkefnum af miklum sóma, hygg ég að óhætt sé að fullyrða, og er reynt að koma til móts við og jafnvel sjá aðeins í gegnum fingur sér þó að eitthvað sé ekki alveg eins og það ætti að vera hjá viðkomandi aðila sem þarf á stuðningi að halda.

sérstakt minnisblað til nefndarmanna efnahags- og viðskiptanefndar þess efnis þar sem allar þessar upplýsingar liggja fyrir og verður fjallað um það á fundi nefndarinnar á morgun. Þar er

Virðulegi forseti. Fyrir tveimur vikum féll aurskriða úr Hleiðargarðsfjalli í Eyjafirði. Líklega er þetta nýjasta dæmið sem við eigum um afleiðingar þess að sífreri er að hverfa úr jörðu vegna hlýnunar hér á landi. Fyrir mánuði gerðist það síðan í annað skipti í sögunni að bandaríska veðurstofan kláraði árlegan nafnalista fellibylja. Auknar öfgar í veðurfari leiddu til þess að stafrófið dugði ekki lengur til. Það ríkir neyðarástand í loftslagsmálum og til að bregðast við því þurfum við öll að leggja okkur meira fram. Hér mæli ég fyrir frumvarpi þar sem lagðar eru til einfaldar og afmarkaðar breytingar til að styðja við metnaðarfyllri skref og varanlegri stefnu Íslands í baráttunni gegn hamfarahlýnun. Í fyrsta lagi legg ég til meiri metnað, að lögfesta markmið um kolefnishlutleysi 2040 og 70% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030. Í öðru lagi er hér lagt til aukið aðhald með því að koma á laggirnar öflugra loftslagsráði sem sé skipað óháðum sérfræðingum og virki sem einhvers konar varðhundur loftslagsins gagnvart yfirvöldum. Í þriðja lagi eru hér breytingar til að dýpka umræðuna um loftslagsmál. Þetta felst m.a. í því að árlega taki Alþingi loftslagsmál sérstaklega til umfjöllunar og því að tillaga að aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum komi hingað inn á þing og verði staðfest af Alþingi sem þingsályktun. Með þessu væri hægt að styrkja til muna baráttuna gegn loftslagsbreytingum, en það er einfaldlega þannig að ef kerfið utan um loftslagsmál er veikt þá endurspeglast það beint í árangri. Ég ætla að fara í stuttu máli yfir þessi þrjú meginatriði og byrja á auknum metnaði. Það voru nefnilega mikil vatnaskil í baráttunni gegn loftslagsbreytingum þegar ríki heims náðu saman um Parísarsamninginn árið 2015, ekki bara vegna þess að

Á fimm ára fresti eiga aðilar að Parísarsamningnum að senda uppfærð markmið, metnaðarfyllri markmið sem eru líklegri til að skila þeim árangri sem ætlast er til. Þetta skiptir gríðarlegu máli vegna þess að þau markmið sem lögð voru fram í fyrstu lotu eftir samþykkt Parísarsamningsins duga engan veginn til.

Og þau eru byrjuð á því vegna þess að í ákvörðun sem var tekin á grundvelli Parísarsamningsins sammælast ríkin um að þessi uppfærðu markmið skuli liggja fyrir 9–12 mánuðum fyrir aðildarríkjafund loftslagssamningsins. Sá tímafrestur rann út í febrúar síðastliðnum miðað við það að fundurinn hefði verið haldinn núna í nóvember, sem að vísu verður ekki sökum Covid en fresturinn rann út áður en Covid fór að setja allt úr skorðum. Á þeim tímapunkti höfðu aðeins þrjú ríki skilað inn uppfærðum markmiðum: Marshalleyjar, Súrínam og Noregur. Upp á okkar samhengi skiptir Noregur sennilega mestu máli þar sem Noregur, líkt og Ísland í gegnum aðild sína að EES-samningnum, deilir byrðum gagnvart Parísarsamningnum með Evrópusambandinu. Noregur ákvað nefnilega í febrúar að stíga skrefi lengra en fyrir fimm árum. Noregur skilaði því nýja markmiði til Sameinuðu þjóðanna að auka metnað sinn úr 40% samdrætti í losun upp í 55%. Þetta gerði ríkisstjórn Noregs annars vegar til að sýna gott fordæmi, til að nýta sína rödd á alþjóðavettvangi og til að hvetja önnur lönd áfram, en hins vegar gerði norska ríkisstjórnin þetta bara af fyrirhyggju vitandi að Evrópusambandið væri í þann mund að auka sinn metnað líka vegna þess að á svipuðum tíma og norska ríkisstjórnin ákvað þetta þá kynnti framkvæmdastjórn ESB grænan samfélagssáttmála sem kveður m.a. á um það að stefnt skuli að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda upp á 50–55%. Norska ríkisstjórnin sá þetta og frekar en að bíða þess að

segir að Ísland muni taka þátt í uppfærslu markmiðanna eins og önnur ríki. Það er ekkert vikið að því að í rauninni hefði Ísland þegar átt að vera búið að því. Það er líka umhugsunarefni að í þessari aðgerðaáætlun birtist viss stöðnun í markmiðum frá þeirri fyrri. Aðgerðaáætlun ríkisstjórnar Íslands frá árinu 2018 boðaði 30–40% samdrátt í losun. Uppfærð aðgerðaáætlun frá 2020 miðar við 35% samdrátt í losun. Sumum þætti 35% vera það sama og 30–40% þannig að metnaðurinn væri ekki að aukast. Við getum svo sem huggað okkur við það að nýja aðgerðaáætlunin var mun betur unnin, alveg ofan í kjölinn, en sú fyrri þannig að losunin var metin á traustari forsendum

tilkynnti það hér í þingsal að fallið yrði frá urðunarskatti sem átti að standa fyrir hluta af þeim samdrætti í losun sem boðaður var í aðgerðaáætluninni. Það leiðir mig að næsta atriði sem snýst um aukið aðhald með markmiðasetningu stjórnvalda,

með tæki og tól til að meta áætlun stjórnvalda í júní síðastliðnum hefði getað rennt yfir hana og komist á þeim tímapunkti að því að urðunarskatturinn væri ekki að fara að komast á koppinn, eins og kom síðan í ljós í haust. Hvað ef óháður aðili hefði getað rýnt alla áætlunina og sagt til um hvað af þessu væri líklegt, hvað af þessu væri ólíklegt til að standast, hvað væri raunhæft og hvað ekki, til að undirbyggja opinbera umræðu og þær ákvarðanir sem eru teknar á grundvelli þessarar stefnu. Þetta er hlutverk sem ég lagði til ásamt nokkrum öðrum þingmönnum í frumvarpi sem var lagt fram hér á þingi í desember síðastliðnum, að loftslagsráð hefði þetta rýni- og aðhaldshlutverk. mjög mikilvægt hlutverk sem það hefur ekki að gildandi lögum. Í umræðu sem kviknaði við það frumvarp og í umsögnum sem komu fram við það var bent á að það myndi ekki duga og mögulega ekki ganga upp að fela loftslagsráði að óbreyttu að hafa þetta hlutverk. sama kom síðan fram í sumar þegar skýrsla Capacent um framtíðarfyrirkomulag í stjórnsýslu loftslagsmála kom út. Þar var dregið fram að loftslagsráð er í ákveðinni klemmu, það er með tvíþætt hlutverk. Það er báðum megin borðsins.

það á sem sagt að hjálpa stjórnvöldum að leggja grunninn að því sem það á síðan að vera í færum með að gagnrýna. Svo að við tökum bara hliðstæðu í lögum um opinber fjármál þar sem fjármálaráð, ráð óháðra sérfræðinga, á að rýna stefnumörkun hins opinbera, þ.e. fjármálaáætlun. Það dytti engum í hug að láta fjármálaráð koma nálægt því að semja fjármálaáætlun. Það á að koma hreint að borðinu og geta litið hana gagnrýnum augum. Þannig höfum við mest gagn

vegna þess að í loftslagsráði eiga sæti ekki bara sérfræðingar heldur líka ýmsir hagaðilar í loftslagsvinnu, fulltrúar atvinnulífsins, fulltrúar félagasamtaka, ýmsir ólíkir aðilar. Það er mjög mikilvægt að þessi hópur og sem breiðastur hópur komi að borðinu þegar stjórnvöld ræða aðgerðir í loftslagsmálum. En það á ekki að vera innan þess loftslagsráðs sem rýnir aðgerðir stjórnvalda,

Breiður samvinnuvettvangur hagaðila í loftslagsvinnu þarf að vera til staðar. Verði ráðinu áfram falið þetta tvíþætta hlutverk þarf að aðgreina betur á milli. Þá er mikilvægt að formfesta ráðgjafarhlutverkið frekar líkt og dæmi eru um á Norðurlöndunum.“ Það sem ég er að leggja til, frú forseti, er einfaldlega að taka þessa ábendingu úr skýrslu Capacent og færa hana í lög, að loftslagsráð sé skipað sérfræðingum, fimm einstaklingum sem skipuð séu samkvæmt tilnefningu annars vegar Alþingis, hins vegar samstarfsnefndar háskólastigsins, einstaklingum sem hafi menntun sem samrýmist markmiðum laganna og tilgangi loftslagsráðs. Þetta getur verið ýmiss konar menntun, þetta gætu verið hagfræðingar, líffræðingar, verkfræðingar og eðlisfræðingar og hvað það heitir. En þetta væru sérfræðingar. Jafn mikilvægt væri, líkt og lagt er til í frumvarpinu, að setja á laggirnar það sem ég hef kallað loftslagsvettvang í því skyni að efla samtal og samstarf stjórnvalda við atvinnulífið, háskólasamfélagið, sveitarfélög og umhverfisverndarsamtök, hvern þann sem gæti haft eitthvað fram að færa í baráttunni í þágu loftslagsmála. Samhliða þessu þyrfti að styrkja loftslagsráðið með sjálfstæðum fjárhag og umboði til að sinna ýmsum verkefnum að eigin frumkvæði, að loftslagsráð yrði einhvers konar ígildi hugvits, yrði sérfræðingur í loftslagsmálum í þéttu samstarfi við þær stofnanir sem þegar sinna verkefnum á þessu sviði líkt og Umhverfisstofnun eða Veðurstofan. Þar safnist saman það nýjasta í vísindaþekkingu og þar sé hægt að grípa til þess að rýna hverjar þær aðgerðir stjórnvalda sem fulltrúum í loftslagsráði þykir ástæða til, vegna þess að það er ekki bara aðgerðaáætlunin sjálf sem kallar á beitta rýni sérfræðinga heldur ýmiss konar frumvörp sem hingað koma, ýmiss konar fjárfestingaráætlanir, alls konar reglugerðir og hvað það nú heitir, sem ríkisstjórnin kann að grípa til. Ef loftslagsráð á að vera það sem er kallað varðhundur loftslagsins þá þarf það að vera dálítið frjálst til þess.

Danir fóru upp í 70% í vor, líkt og lagt er til í þessu frumvarpi, eru með einna metnaðarfyllsta markmiðið fyrir 2030 af þeim löndum sem við berum okkur saman við. Hlutlaust loftslagsráð sérfræðinga sem rýnir aðgerðir stjórnvalda er til staðar á á Norðurlöndunum og Bretlandi. Nú er verið að ræða að setja slíkt á laggirnar í Evrópusambandinu í samhengi við aukinn metnað sem er til umræðu á milli þings og framkvæmdastjórnar þar. þar. Með því að samþykkja þessar breytingar væri því engan veginn verið að ganga lengra en gerist hjá þeim sem best gera. Þriðja atriðið sem ég nefndi í upphafi var mikilvægi þess að dýpka umræðu um loftslagsmál og að nota þingið sem vettvang til þess, til þess, annars vegar með því að festa í sessi árlega sérstaka umræðu um loftslagsmál í þessum sal sem geti, bara eftir því hvernig stendur á misserinu, tekið sérstaklega til umfjöllunar aðgerðaáætlun stjórnvalda eða hvernig gengur að framfylgja henni, ársskýrslu verkefnisstjórnar í loftslagsmálum,

ekki síður mikilvægt, að ég tel, að aðgerðaáætlunin sjálf rati hingað í þingsal og þá í formi þingsályktunartillögu.

Það sem er lagt til er að eigi síðar en sex mánuðum eftir að ríkisstjórn hefur verið mynduð komi slík tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum fyrir þingið og henni fylgi síðan álitsgerð loftslagsráðs til þess að við getum átt almennilega umræðu um það hvert er verið að stefna, byggða á vísindum og gögnum svo að við lendum ekki í því fjórum mánuðum eftir að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum er kynnt komi í ljós að ein aðgerðin hafi bara alls ekki verið á grænu ljósi milli stjórnarflokkanna eins og gerðist með urðunarskattinn núna yfir sumarið. Forseti. Ég hef gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins, vísa annars til greinargerðar varðandi ítarefni, þetta er nokkuð löng greinargerð sem ég las ekki frá orði til orðs. En með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar einfaldar breytingar á kerfinu sem heldur utan um aðgerðir stjórnvalda gegn loftslagsbreytingum. Þetta eru kerfisbreytingar sem geta skilað miklu markvissari aðgerðum og haldið stjórnvöldum við efnið, ekki bara á þessu kjörtímabili og ekki því næsta heldur einhver ár fram í tímann. Með því að lögfesta töluleg markmið og festa í sessi rýni á aðgerðum stjórnvalda höfum við bein áhrif á árangur í loftslagsmálum. Það er einfaldlega þannig að sterkara kerfi utan um stefnu í loftslagsmálum endurspeglast beint í auknum árangri í baráttunni gegn hamfarahlýnun.

og þetta eru vel hugsaðar og vel útfærðar hugmyndir. Mig langar aðeins að eiga orðastað við hv. þingmann um eitt sem maður heyrir stundum

leiði það til efnahagslegra hamfara og geti leitt yfir þjóðirnar og samfélag okkar alveg ómældar hörmungar. Ég hef tilhneigingu til að líta á þetta öðrum augum. Ég held þvert á móti að þetta geti orðið drifkraftur fyrir efnahagslegar framfarir, orðið efnahagsleg lyftistöng lyftistöng og verið aflvaki til nýsköpunar um allt samfélagið. Það er raunar sýn okkar í Samfylkingunni í nýjum tillögum sem við kennum við

Frú forseti. Ætli það sé ekki einhver besti dómur sem hægt er að fá á þingmál að það samrýmist heilbrigðri skynsemi? Ég þakka þau góðu orð.

Sú framtíðarsýn sem aðgerðaleysi býður upp á er miklu dýrkeyptari en það sem við leggjum í aðgerðir til að koma í veg fyrir hamfarahlýnun.

þannig að flestar aðgerðir í þágu loftslagsmála samrýmast heilbrigðri skynsemi. Varðandi 70% markið sem ég hef að láni frá Danmörku:

er samþykkt og yfirlýst stefna Íslands að vera kolefnishlutlaust 2040. Það er 20 ára tímabil. Það er 100% samdráttur. Það sem við erum að tala um hér er að á miðju tímabilinu séum við komin tvo þriðju af leiðinni niður í 100% samdrátt, ég held að sé skynsamlegt í ljósi þess að fyrstu aðgerðirnar sem hægt er að grípa til eru líka þær sem (Forseti hringir.) skilað geta mestum árangri. Það eru síðan innansleikjurnar á síðustu árunum sem verða erfiðari.

og því meira krefjandi verkefni sem hið mannlega hugvit fær, þeim mun snjallari verða lausnirnar. Sú er mín trú að minnsta kosti. Mig langaði í seinni

myndi ég kannski segja sem svo: Jú, þetta er gott og blessað, þetta er göfugt markmið og ósköp fallegt og hljómar vel, en hvernig í ósköpunum ætlið þið að ná þessu fram?

hvaða leiðir við getum farið fremur auðveldlega til að ná þessum markmiðum fram, hvort það séu ekki einhverjar leiðir sem jafnvel blasa við okkur.